Зареєстровано 336 народних депутатів. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Сьогодні у нас день народження народних депутатів у Андрія Федоровича Антонищака. Привітаємо Андрія.

Також сьогодні День державної служби. Ми вже не держслужбовці. Привітаємо уряд держслужбовців з Днем держслужбовця. І сьогодні "година запитань до Уряду". У Верховній Раді присутній Прем'єр-міністр України Володимир Борисович Гройсман і члени уряду. Привітаємо уряд. Знов не всі фракції аплодують. Я нагадаю, що ми маємо виступи від уряду, а потім 30 хвилин запитань від депутатських фракцій і груп. уряду… Виступати від уряду буде міністр екології та природніх ресурсів Семерак Отсап Михайлович. Ми переходимо до "година запитань до Уряду". І я запрошую до виступу Семерака Остапа Михайловича. Будь ласка, пане Остап. Доброго ранку, шановні народні депутати, шановний Андрію Володимировичу. Я хотів би сьогоднішній виступ про охорону навколишнього природного середовища почати з подяки українському парламенту за те, що ми останніх декілька тижнів присвятили велику увагу законодавству і зміні українського законодавства щодо впровадження європейських стандартів захисту навколишнього природного середовища. І в минулу п'ятницю відбувалася сьома зустріч сторін, членів Конвенції Конвенції Еспо, це конвенція, яка працює під егідою Організації Об'єднаних Націй. Українську делегацію очолював міністр екології, де все міжнародне співтовариство відзначало той успіх, який Україна зробила в імплементації європейських стандартів, прийнявши Закон про оцінку впливу на довкілля. Також хотів би нагадати, що ми в першому читанні прийняли Закон про стратегічну екологічну оцінку. І я дуже сподіваюся, Андрій Володимирович, що народні депутати і всі фракції, які голосували за Закон про оцінку впливу на довкілля, підтримають і наступний закон, який теж є вкрай важливим. Сьогодні ж я хотів би говорити про інструмент, фінансовий інструмент збереження природи – це екологічний податок. Його головною функцією є компенсувати збитки, які суспільство через нашу підприємницьку індустріальну діяльність нанесли навколишньому середовищу, та цей інструмент скерований якраз на компенсування тих збитків, які завдали довкіллю в результаті ведення активної господарської діяльності. В Україні цей податок платять усі підприємці, які забруднюють повітря, воду чи ґрунт. Насправді, це є європейський принцип, який закладений в законодавстві Європейського Союзу. Останніх декілька років українська держава експериментувала з розподілом часток екологічного податку та використанням цих коштів між державним та місцевими бюджетами. На слайді, який запропонований, ви можете побачити, що 20 відсотків коштів, які сплачуються в якості екологічного податку, зараховуються сьогодні до загального фонду державного бюджету, 25 відсотків зараховується до спеціального фонду міських, селищних міських, селищних об'єднаних громад та 55 відсотків зараховується до фонду… спеціального фонду обласного бюджету. Аналіз використання коштів протягом останніх років свідчить, що екоподаток в Україні використовується вкрай неефективно. Тільки минулого року, тобто 2016 року суб'єкти господарювання сплатили близько

При формуванні бюджету на цей рік на природоохоронну програму було скеровано лише четверта частина цих коштів. Інша частина цих коштів залишилася в загальному фонді бюджету, і були, звичайно, скеровані на фінансування абсолютно інших завдань, які відмінні від природоохоронного скерування. Інших 3 мільярда 368 мільйонів екологічного податку надійшли до місцевих бюджетів до спеціальних фондів саме місцевих бюджетів, з них було використано лише 1 мільярд 122 мільйони по всій території України, що склало лише 32 відсотки від тих коштів, які надійшли до спеціальних фондів бюджетів місцевого самоврядування. При цьому частина коштів, взагалі, були спрямовані на заходи, які не мають жодного стосунку до природоохоронних або орієнтовані на тимчасовий результат, а частина залишається просто неосвоєними і облікуються на рахунках органів місцевого самоврядування. Хотів би нагадати, шановні колеги, що Україна лідирує серед країн, де рівень смертності на 100 тисяч населення від захворювань спричинених забрудненням атмосферного повітря, і це лідерство, звичайно є ганебним, і я думаю, що ми разом і уряд, і український парламент повинні об'єднувати свої зусилля для того, щоб покращити рейтингову позицію та і, зрештою, найголовніше зберегти природу для належного життя і збереження здоров'я і життя, з рештою, кожного українця. При цьому хотів би сказати, що найбільшими платниками екоподатку в Україні, звичайно, це є металургійна, добувна, переробна, житлово-комунальний сектор та паливно-енергетичний. 75 відсотків надходження екологічного податку становлять кошти, які надходять від забруднювачів саме атмосферного повітря. І це абсолютно не корелюється з тою статистикою про яку я щойно говорив, посилаючись на дослідження Всесвітньої організації здоров'я, де Україна займає непристойне перше місце. Ні для кого не секрет, що вже давно назріла необхідність екологічної модернізації підприємств-забруднювачів. Про це ми постійно говоримо тут, в сесійній залі, з народними депутатами, в першу чергу мажоритарниками, які обрані від Донецької, Дніпропетровської чи Запорізької областей. І сьогоднішній день теж був, до речі, не винятком, ми почали спілкуватися з Олександрою Кужель саме про забруднення в Дніпропетровській області і Запорізькій областях. екологічної модернізації підприємств – це шлях, який свого часу успішно пройшов Європейський Союз. І, звичайно, екологічний податок повинен бути одним з інструментів для того, щоби підприємства-забруднювачі якомога швидше почали рухатися цим шляхом. Це нормальна практика для провідних країн світу, і відповідно підприємства, які хочуть бути конкурентними в сучасному світі, повинні рухатися шляхом модернізації свого виробництва. На жаль, як я вже говорив, величезні суми не освоюються екологічного податку, але той податок насправді не відіграє також і свою функцію основну щодо стимулювання підприємств зменшувати негативний вплив, бо його величина, його ставка є настільки мізерно в порівнянні з необхідними інвестиціями, що підприємці приймають рішення воліючи більше Розуміючи такий стан справ, Міністерство природи в співпраці з державним банком "Укргазбанк" та Міжнародною фінансовою корпорацією в минулому році підписали Меморандум про співпрацю і сьогодні ми вже можемо говорити про перші здешевлені кредити, які ідуть до українських підприємств, які є забруднювачами навколишнього природного середовища для їхньої екологічної модернізації. І я думаю, що ми повинні розвивати цей інструмент і, можливо, розглянути можливість застосування саме цих, не використаних, фінансових інструментів для стимулювання такого процесу. Також я хотів би, виступаючи з цієї високої трибуни, проанонсувати, що Міністерство природи оновило список найбільших забруднювачів атмосферного повітря, найбільших забруднювачів води та на наступному тижні ми оприлюднимо цей список у розділах, де буде оприлюднена інформація, які викиди чи скиди здійснюються, і як це порівнюється з порівнюється з такими показниками тих же підприємств минулого року? Оскільки ставка податку вкрай низька, я про це згадував, щоб стати стимулюючим фактором для переоснащення виробництва, ставка повинна бути збільшена збільшена і в Україні десятиліттями зберігається певна тенденція до руйнування, і незворотності втрат довкілля. Я сподіваюся, що цей інструмент, інструмент екологічного податку повинен був би стати При цьому в процесі змін бюджетного законодавства, Міністерство природи втратило основний цільовий фінансовий ресурс, який був екологічний податок направлений до спеціального Фонду державного бюджету. Це був інструмент фінансування природоохоронних заходів загальнодержавного, регіонального та місцевого рівнів. На жаль, із зростанням надходження від екологічного податку, зрештою, зростає і актуальність, оскільки ми розуміємо, що збільшення викидів ведуть до збільшення екологічного податку і відповідно до більшої необхідності здійснення природоохоронних заходів. Відповідно ми відчуваємо збільшення кількості запитів до Міністерства природи щодо співфінансування природоохоронних заходів. Так, наприклад, торік до Міністерства природи надійшло 598 запитів на загальну суму 4 мільярди 623 мільйони. Майже така сама сума, як цих запитів, було сплачено загалом в Україні екологічного податку. Але як я вже вас, шановні народні депутати, інформував, лише від цієї суми зараховується до загального фонду, і четверта частина лише від цього Законом про державний бюджет у 2016 році було скеровано до Міністерства Міністерства природи на фінансування природоохоронної програми. Також я хотів сказати, що впродовж 2014, 2015 і 2016 років українське законодавство мінялося і мінялося відповідно базове оподаткування, мінялися ставки, мінялися рахунки, куди зараховуються ці кошти. Сьогодні надходження по податку до державного бюджету та його розподіл між державним та місцевим бюджетом за останні три роки чітко продемонстровано на слайді, на жаль, його вже пролистали, якщо можна вернутись назад, про надходження. Про позитивні тенденції фінансової децентралізації та зростання надходження екоподатку маємо відзначити… Так, Відсутність консолідації між спеціальними фондами місцевих бюджетів різних рівнів дохідна частина спеціального фонду обласного бюджету, нагадую, 55 відсотків і 25 відсотків – це місцеві бюджети. Вони працюють дуже часто відірвано і не здійснюють досягнення спільної мети. Друге. Відсутність досконалого бюджетного законодавства в частині адміністрування податку, і це ми спостерігаємо, аналізуючи надходження в різних областях. Наступне. Відсутність механізму ефективного використання органами місцевого самоврядування екологічного податку. Як я вже говорив, лише 32 відсотки цих коштів в минулому році були скеровані на здійснення природоохоронних заходів. В той час, коли ми бачимо страшні ганебні страшні ганебні ситуації на річках України, і в минулу п'ятницю на "годині запитань до Уряду" ми говорили, скажімо, про таку історію в Житомирській і Хмельницькій області на річці Случ і Хомора. На жаль, для того, щоб вирішувати екологічні проблеми, органи місцевого самоврядування заморожують ті кошти, які до сих пір ще з минулого року залишаються на їхніх рахунках і є не використані. Оскільки урядом визначено пріоритетні напрямки роботи в усіх сферах, зокрема і природоохоронній, і ці пріоритети визначені на короткострокову перспективу перспективу в три роки, вважаю за доцільне також говорити про формування середньотермінових спеціальних пріоритетних програм, які би фінансувалися за рахунок коштів з державного та місцевих бюджетів і могли би досягти більшого ефекту Також, дотримуючись норм європейський директив та сучасних природоохоронних принципів, необхідно… необхідним вбачається впровадження європейського принципу "забруднювач платить". Який, зокрема, передбачає екологічну модернізацію підприємств, і який передбачає оподаткування чи сплату таких коштів за забруднення з усіх з усіх типі забруднення. Скажімо, в 2015 році з-під сплати цього податку були виведені транспортні засоби, тобто рухомі забруднювачі. шановні народні депутати, хотів би вам доповісти, що близько 80 відсотків забруднення атмосферного повітря в в середньостатистичних українських містах це є забруднення, здійснені від транспорту в чергу приватного та муніципального. Зауважу, що в країнах Європейського Союзу є досить висока ставка та широка база екологічного оподаткування, зокрема, високі надходження від так званого паличного паличного податку надходять в країнах Європейського Союзу, оподатковуючи різні типи двигунів і різні типи палива. Оскільки найбільшим забруднювачем атмосферного повітря якраз є саме саме транспортні засоби, то вважаю за доцільне повернутися до розгляду питання щодо розширення бази екологічного оподаткування якраз за рахунок сплати такого платежу з пересувних джерел забруднення, тобто транспорту. Підводячи висновки, я хотів би сказати, що є необхідність у вдосконаленні бюджетного та та податкового законодавства у частині підвищення фінансової дисципліни, підвищення ставки ставки екологічного податку та розширення бази оподаткування, це є та тема, яку ми спільно повинні були би обговорити ще раз і, можливо, модернізувати українське законодавство. Вважаю, що назріла ситуація, коли ми повинні запровадити нові стимулюючі інструменти для екологічної модернізації і підприємств забруднювачів, певний досвід, як я вже доповідав, українського уряду є, але ми повинні рухатися дальше і і в цьому, звичайно, потрібна буде позиція і підтримка, допомога українського парламенту. Щодо механізму розподілу коштів між місцевими бюджетами вважаю, що теж є підстави, аналізуючи статистику за останніх три роки, говорити про те, що цей механізм потребує удосконалення. І на завершення хотів би сказати, що вкрай важливим є забезпечення належного контролю за фінансовим використанням за фінансовим використанням і ефективністю використання коштів з спеціального фонду як місцевих бюджетів, так, зрештою, і державного бюджету, і нам цим Міністерство природи працює і буде пропонувати свої механізми уряду та, звичайно, українському парламенту. Завершуючи, ще раз хотів би сказати, що Україна рухається в напрямку розуміння пріоритетності захисту навколишнього природного середовища, оскільки всі наукові дослідження говорять, що довжина життя кожного громадянина залежить від стилю життя і умов, в яких ми живемо, і вже лише 20 відсотків – це є справа медиків, над реформою якої український парламент разом з українським урядом теж працює. Тому у спільній роботі ми досягнемо перемоги. Дуже дякую за підтримку і сподіваюся, що на наступний сесійний тиждень у нас знайдеться можливість розглянути ще декілька законопроектів, які стосуються реформи в навколишньому природному середовищі. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Остап Михайлович. Зараз переходимо до запитань. Я прошу усіх народних депутатів, які мають бажання задати запитання уряду, я прошу приготуватися до запису. І хочу нагадати, запис йде від народних депутатів, а не від фракцій. Тобто, якщо якась фракція не попаде, це не буде підставою для того, щоб надати їм слово для запитання. Отже, готові? Прошу провести запис на запитання до уряду, будь ласка.

Шановний Володимире Борисовичу, "Опозиційний блок" звертається особисто до вас з одним питанням. Передусім ми хочемо подякувати вам за те, що 16 квітня на засіданні Кабінету Міністрів ви прийняли державницьке рішення передати державну установу "Науково-дослідний інститут епідеміології" на баланс медичного університету. Зберігаємо науку, зберігаємо покращенні умови для роботи. Для того, щоб це зафункціонувало, потрібно відповідний наказ Міністерства охорони здоров'я про передачу на баланс університету – раз і про створення інвентаризаційної комісії. Пройшло 60 днів, більше – 70 днів, такого наказу немає. Він лежить у них під сукном. Я звертаюсь до вас з запитанням. Як ви вважаєте, це є така скрита форма вимагати хабар у тих людей, які чекають на таке рішення, чи є саботування вашого рішення? Дякую. Ми зараз завершили роботу над тим наказом, бо це не лише передати цю одну лабораторію, але це є всі лабораторії, які були під санепідслужбою. Це є більше 25-ти, які є обласні, і ще додатково 800, які є під… в районних лабораторіях. то ми зараз завершили роботу, як і на кого ми будемо передавати лабораторії, я ми повинні на наступному тижні вже мати підпис. Але ми підтримуємо передачу цієї лабораторії, що там буде продовжуватися наука – перше; і друге – що там також і захищаємо ті ж самі, які є дуже важливі і на рівень біобезпеки нашої країни. Дякую. Дякую вам. Тимошенко Юрій Володимирович, будь ласка, передає слово Максиму Бурбаку. Прошу, пане Максим. Доброго дня! У мене запитання до представників Міністерства внутрішніх справ. Всі ми узнали, що вчора вночі було вскрито чергову "кремлівську консерву", яка брала хабарі за те, щоб публікувати численні фейки у засобах масової інформації. Пане Вадиме, будь ласка, повідомте нам про цю успішну операцію. В якому стані зараз іде розслідування? Раз. Хто був задіяний, два. І саме головне, наступні дії по відстоюванню інформаційного простору нашої держави. Дякую. 10:31:08 ТРОЯН В.А. Доброго дня! Дякую за запитання. Так, вчора прокуратурою міста Києва та спільно з Головним управлінням слідчим міста Києва Національної поліції були затримані два злодії, які вимагали хабар у народного депутата Лінька. На передачі 10 тисяч гривень вони були затримані в порядку 208-ї УПК України. (Шум у залі) Доларів, вибачте, доларів. Затримані в порядку 208-ї, зараз ідуть слідчі дії. дякуючи, що депутат до нас звернувся ще 31.03-го, за три місяці проведені слідчі та негласні слідчі дії. І дана справа, я думаю, дійде до логічного кінця. Дякую. Шановний Володимире Борисовичу, я хочу звернути вашу увагу. Щойно говорив з паном Степаном Кубівим, він вже обіцяв допомогу. Останнє засідання нашого комітету було присвячено кричущій ситуації, яка склалась з Державним архівом-музеєм літератури і мистецтв. Цей архів знаходиться на території Софії Київської. У вересні закінчується договір оренди, він знаходиться в аварійному жахливому приміщенні. І досі не вирішене питання, куди можна переселити цей архів. До нас і до вас звернулися представники української культури, визначні члени сімей визначних українських письменників з турботою, що цей архів унікальний просто може бути

В мене три запитання до уряді від фракції "Самопоміч". Перше запитання. Вчора Міністерство внутрішніх справ обіцяло оприлюднити інформацію, що сталося з Юрієм Голубаном, який в формі офіцера української поліції виступав в Верховній Раді, а потім був ідентифікований серед зрадників України з батальйону "Восток". Друге запитання. Коли уряд зробить справжню перевірку тих, хто отримує соціальну допомогу, щоб десятки мільярдів гривень, які затверджуються від імені платників податків, справді, доходили до людей? І третє запитання. Пане Прем'єр-міністре! хочу від вас отримати відповідь і не тільки я, що заважає вашому уряду без махновщини, без нових дій заборонити імпорт російського вугілля? Чому ми далі дозволяємо фінансувати агресора? Будь ласка, пане Троян. Вчора ми домовлялися, що це питання прозвучить і буде відповідь. Будь ласка. 10:34:22 ТРОЯН В.А. Так. Дякую за запитання. Інформую вас про те, що полковник поліції Голубан Юрій Степанович працює командиром роти поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції в Донецькій області. Зараз він подав документи на перевід до Київської області в навчальний центр. Що стосується Голубана і проведення службової перевірки, тоді службового розслідування. Ми направили його до Служби безпеки України, яка повинна вже вирішити чи був він злочинцем, чи ні. Я вам скажу прямо від себе, я як доброволець, який теж воював і багато депутатів тут добровольці, чому всі його підтримують тільки із-за того, що ми його бачили на передовій із зброєю проти ворога. А якщо СБУ докаже такі речі, то тоді можна виносити політично їх. А зараз я як військовий скажу вам прямо: він служить у нас і буде служити, поки його не буде доказана вина. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Від Радикальної партії Юзькова Тетяна Леонідівна передає Ляшкові Олегу. Доброго дня, вельмишановні колеги народні депутати, вельмишановний пане Голово Верховної Ради України. За інформаціє Міністерства палива і енергетики жодна державна компанія не закуповує вугілля у країни-агресора. Це перша позиція. Друге. Урядом вживаються всі заходи щодо диверсифікації постачання вугілля. І третє. Ми робимо заміщення вугілля на інші види палива, особливо антрацитної групи, яка сьогодні знаходиться в українських копалинах, які були вкрадені російськими бойовиками при допомозі деяких українських псевдопатріотів. Тому ми сьогодні займаємося системно нашою безпекою. А що стосується "махновщини", то я глибоко переконаний в тому, особливо народним депутатам України треба читати українське законодавство і бути прикладом для всіх українців щодо дотримання норм чинного законодавства, а не махати своїм мандатом і ходити бравувати своєю недоторканністю. Знімайте недоторканність, знімайте мандат, ставайте рівними перед законом, як і Прем'єр-міністр країни, який не має жодної недоторканності, жодної недоторканності, тобто у нас абсолютно всі доторканні. І тоді займайтесь своєю діяльністю громадською. Дякую. Єдина можливість вирвати нашу країну з бідності – це радикально підвищувати заробітні плати, інші доходи громадян. Запропонована вами на 2018 рік встановлення мінімальної зарплати 3700 гривень на рік – це є нікчемно, це подачка. Тому що ми такими темпами ніколи не зробимо, щоб українці мали можливість годувати свою сім'ю. Ми наполягаємо на тому, щоб з 1 жовтня мінімальну зарплату встановити на рівні 5 тисяч гривень на місяць, а з нового 2018 року підняти ще на 1,5 тисячі гривень. Те саме з пенсіями. Сьогодні в бюджеті Пенсійного фонду є додаткові 11 мільярдів гривень. Ми вимагаємо від вас, не затягуючи до осені, вже зараз перерахувати пенсії, осучаснити їх і дати людям нормальні пенсії. Це єдина можливість подолати бідність, зробити міцною нашу країну, щоб люди заробляли і мали роботу. Дуже дякую за ваше запитання, вельмишановний Олег Валерійович. В першу чергу, шановні колеги, народні депутати, я хочу сьогодні вам подякувати за вчорашнє рішення, всім фракціям, всім позафракційним депутатам, які підтримали за основу і в цілому Закон України про внесення змін до Закону України про Державний бюджет на 17-й рік. Це, насправді, дуже важливе рішення, яке бажано було прийняти і важливо було прийняти з державницької позиції вчора. На превеликий жаль, ми отримали тільки 204 голоси. Вчора проголосували більшістю голосів за основу, і таким чином, на три тижні віддалили можливості фінансування всіх нагальних питань. Але я наголошую, там були пільги і субсидії, там була заробітна плата медиків, там було фінансування Національної медичної академії наук, там було будівництво дороги Львів, Тернопіль, Хмельницький, Вінниця, Умань, Одеса, Миколаїв, там було дуже важливе питання, друзі, 100 мільйонів лікування людей закордоном, які чекають буквально кожного дня це рішення, там була заробітна плата українських шахтарів, там були засоби індивідуального захисту українських шахтарів, там було багато речей, які люди просто чекали. І я розраховував на те, що вчора ми консолідовано приймемо це рішення, хоча, ну, на превеликий жаль, це не відбулося. Ну що ж, прийдеться це рішення приймати, вже іншого варіанту немає. Два тижні парламент не буде зараз працювати в пленарному режимі, тоді потрібно буде вже приймати на третій пленарний тиждень. Шановні колеги, народні депутати… А звідки взялися ці 25 мільярдів, які ми направили до перерозподілу. Я вам хочу сказати, що це не кошти спецконфіскації, це кошти від зростання національної економіки. І початок зростання національної економіки – це результат системних кроків як попереднього уряду Яценюка, так і нашого уряду, завдання якого було відновлення економічного зростання. Ми проходили дуже важкі рішення і дуже складні, але це дало можливість нам ситуацію стабілізувати. Зараз наше завдання – пришвидшений економічний ріст. Так от, детінізація і зростання економіки дали можливість нам перевиконати бюджет тільки за 5 місяців, друзі, на 25 мільярдів гривень. І це не кінець, це тільки початок. Далі нам потрібні реформи, колеги. Реформи, які призведуть до макроекономічної стабілізації. І не макроекономічної стабілізації і економічного зростання на один рік, а на довгострокову перспективу. Що стосується мінімальної заробітної плати. Шановні колеги народний депутат і шановний Олег Валерійович, ви ж знаєте, що як ніхто інший переживаю і докладаю всі зусилля для того, щоби збільшувати соціальні стандарти. Але ми насправді можемо це зробити, якщо говорити абсолютно чесно, можемо це зробити, спираючись тільки на зростання нашої національної економіки. Пришвидшений ріст дасть більше ресурсів, і звісно, куди ми маємо віддати ці ресурси – працюючій людині і українському пенсіонеру. Це ті речі, які ми маємо з вами виконувати. Але разом із тим ми маємо забезпечувати модернізацію країни. Нам потрібні нові шляхи, нам потрібні нові котельні, нам потрібна енергоефективність, нам потрібні нові лікарні, нові школи, нові садочки це все те, що робить життя в країні достойним. І по великому рахунку, наше з вами спільне завдання – побудувати Україну разом таку, в якій хочеться жити, в якій є можливості і створювати родини, і працювати, і забезпечувати хоча б мінімальні свої потреби. Так от наш уряд спільно з вами, я дякую всім, хто підтримав це рішення, саме ми запровадили вдвічі підвищення мінімальної заробітної плати в країні. Якщо ви пам'ятаєте, ще до 1 грудня 2016 року заробітна плата мінімальна в країні дорівнювала 1 тисяча 450 гривень, а сьогодні це вже 3 тисячі 300. Це те, що ми зробили важливий крок. І ми розуміємо, що треба утримувати баланс, баланс між тим, що ми можемо зробимо або необхідно зробити і те, що може опрацювати національна економіка, тому що бізнес має має отримати можливості сплачувати таку заробітну плату. Тому процес подальшого підвищення буде більш плавним для того, щоб не зірвати інфляцію, для того, щоб не зупинити економічне зростання і так далі, це все дуже пов'язано. А тепер, що стосується, друзі, пенсій і пенсійної реформи. Підняти пенсії – це питання номер один, 80 відсотків українських громадян пенсіонерів живуть на мінімальну пенсію. Абсолютно справедливо підняти їм пенсії і ми, як уряд, це можемо зробити. Але хочу підкреслити, наше завдання не тільки підняти пенсії, а платити пенсії, платити пенсії не тільки в цьому році і наступному, а в десятиріччя вперед. Для цього нам потрібно забезпечити фінансову стабільність пенсійної системи України. Що для цього потрібно? Треба ліквідувати дефіцит Пенсійного фонду. Друзі, дефіцит Пенсійного фонду сьогодні становить 5,5 мільярдів доларів, це гроші, яких немає, це 141 мільярд гривень, які ми сьогодні із загального фонду бюджету, відриваючи ці кошти від економіки, від безпеки, від охорони здоров'я, від освіти, від усіх напрямків життя українських громадян, направляємо тільки на те, щоб закрити дефіцит Пенсійного фонду. Наше завдання – ліквідувати дефіцит при тому, щоб люди отримували пенсії стабільно. І уряд запропонував рішення, реформу, яка є достатньо досконалою, виходячи з сьогоднішніх потреб. Що це дасть можливість? Це дасть можливість 1 жовтня: а) підняти пенсії 9 мільйонам пенсіонерам з 12; б) друге, я обіцяв це з цієї трибуни, ми зразу зможемо перейти з вами до наступного етапу після цієї реформи, ми піднімемо пенсії українським військовим, військовослужбовцям, це є наше зобов'язання, ми відмінимо оподаткування пенсій, ми залишаємо загальний пенсійний вік 60 років, так ми повертаємо повагу до працюючої людини. Тому що пенсія це не соціальна допомога, це те, що людина заробляє за свою працю, своєю працею, ми не маємо в людини праці забрати половину пенсії, віддати неробі. Ми маємо людині праці віддати повну працю, а якщо людина не працювала з тих чи інших причин, дати їй соціальну допомогу. І цю соціальну допомогу ми прописали як рішення в Законі про пенсійне забезпечення, про підвищення пенсій. І я, єдине, що вас прошу. Друзі, будь ласка, давайте не будемо дивитися на політичну кон'юнктуру, давайте будемо приймати насправді державницькі рішення, які змінять нашу країну. І я дуже вас просив би знайти в себе силу, політичне лідерство для того, щоб прийняти цю пенсійну реформу, не змінювати… не підмінювати поняття підвищення пенсії з самою зміною системи, яка дасть можливість людям отримати не тільки підвищення пенсії, а і отримувати ці пенсії, це наша з вами відповідальність. Все те, що робили в пенсійній системи десятиріччя – це знищували пенсійну систему України. І ви бачите сьогодні, що люди живуть, надзвичайно, пенсіонери, бідно. Я переконаний, після прийняття пенсійної реформи, як би важко нам це не було, українські пенсіонери нам завжди скажуть тепле слово, дякую, за те, що ми прийняли відповідальне рішення, і їхнє життя від жовтня почне змінюватись. І саме головне, чи не вперше, в кращий бік. Я прошу вас всіх підтримувати це рішення. Дякую за вашу увагу. Дякую. Матківський Богдан передає слово для запитання Мусію. Доброго дня, Володимир Борисович! Шановний пане Прем'єр-міністр, у мене до вас запитання щодо ситуації, яка складається з керівництвом надзвичайно важливого міністерства, яке є охорони здоров'я. Ви знаєте, що особа, яка не в легітимний способі, і ви це прекрасно знаєте, займає цю посаду, адже десять місяців немає такого прецеденту, щоб люди без подання займали посаду міністра. Продовжують дурити український народ під вашим іменем. Спочатку було 210 гривень на сімейну медицину, тепер стало 480 гривень, а насправді нуль дається. Реформа охорони здоров'я мала бути запущена з 1 липня обіцянками великими. Зараз, два дні тому в.о. міністра заявляє, що вона вже буде з 1 січня або невідомо коли. нелегітимна особа буде займати посаду у вашому уряді? Ви обіцяєте, що це питання коаліції, що це питання коаліції, що ви здатні внести. Чи ви не можете навіть виконати елементарну норму Конституції і закону і внести легітимну особу на затвердження… Доброго дня! Хочу, перше, дати зауваження, що ми хотіли розпочати зміну системи фінансування охорони здоров'я на первинній ланці від 1 липня. Але робоча група депутатів, які розробили законопроект, який був поданий у Верховну Раду і пройшло перше читання, вони це відтермінували на 1 січня 2018 року. друга річ щодо розрахунків. Ми кожного року будемо міняти розрахунки щодо можливості, які будуть у бюджеті. Як говорив вже Прем'єр-міністр, наша економіка росте, є більше коштів на охорону здоров'я. Також маємо план, що вже є узгоджений з Міністерством юстиції… Міністерством фінансів і з Кабміном, що кожного року буде підвищувати рівень оплати нашої медичної системи специфічно на первинній допомозі. То я думаю, що, як наші народні депутати, якби підтримали в другому читанні законопроект 6327 щодо зміни фінансування системи охорони здоров'я, ми побачимо, що вже на цьому році будуть зміни на первинній ланці. Записувати пацієнтів до лікарів, ми вже пустили систему електронної охорони здоров'я, вчора була була прес-конференція, показували, як вже медичні заклади записуються від 15 липня вже лікарі будуть реєструватися, і від першого січня січня 2018 року будемо реєструвати пацієнтів. Дякую за вашу підтримку в першому читанні законопроекту 6327. Бо ми бачимо, що народні депутати розуміють, що треба змінити систему охорони здоров'я, вона не працює. Дякую за вашу підтримку і сподіваюся, що ви і будете підтримувати в другому

Три запитання до міністра екології і природніх ресурсів. Дякую вам за доповідь з картинками. Скажіть, будь ласка, чи вам відома ситуація з екологічною катастрофою в місті Чорноморськ Одеської області, де відбувається зсув берегової лінії через корумповані дії мера, злочинно корумповані, який дозволив використовувати приберегову приберегову лінію під забудови? Іде зсув ґрунту. Як ви збираєтеся укріплювати берегову лінію? Як ви збираєтеся відселяти людей, які терплять екологічну катастрофу? Питання друге. Що збирається ваше міністерство, чи має якийсь план перспективу, реформу для вирішення сміттєвого питання не тільки у Львові, а й у всій Україні? Чи збираєтеся ви брати досвід, наприклад, мера міста Южноукраїнка Миколаївської області, де йде роздільне збирання сміття, де йде переробка сміття на паливо, відповідно на годування тварин бездомних і решта таких програм? І третє запитання. Як складаються зараз обставини із покриттям саркофагом Чорнобиля і в якому сані решта атомних об'єктів в Україні? Дякую. Пані Надія, дякую вам за запитання. Я, напевно, почну з третього, оскільки лише воно торкається повноважень Міністерства природи. Тим не менше, поговоримо про всі три. Що стосується Чорнобиля і нового безпечного конфайнменту, в листопаді 2016 року відбулося насування нової арки безпечного конфайнменту над саркофагом четвертого енергоблоку. Це є результат грандіозної роботи, яка пророблена Україною та міжнародними нашими партнерами. В листопаді 2017 року, тобто в цьому році ми по плану повинні завершити роботу щодо пусконаладочних регламентів і ввести в експлуатацію новий безпечний конфайнмент, який розрахований мінімум на 100 років. Після цього ми будемо використовувати механізми, які є в новому безпечному конфайнменті для початку розбирання старого. наша мета є привести цю площадку до абсолютно чистої, екологічно безпечної ділянки. На це, звичайно, піде доволі багато часу і, очевидно, багато ресурсу. Але ми рухаємося згідно встановленого плану і Що стосується сміття. Звичайно, це є повноваження органів місцевого самоврядування, але Міністерство природи слідкує за дотриманням впливу на навколишнє природне середовище,

підготувало з міжнародними партнерами нову стратегію поводження з відходами; в співпраці з народними депутатами підготовлені зміни до законодавства, які змінять концепцію державної політики з поводженні з відходами. Серед відходів є шість Один з шести розділів це є муніципальне сміття або тверді побутові відходи. Окремо ви слідкуємо за ситуацією, яка розвивається… я сподіваюся, слідкуєте за ситуацією у місті Львові і знаєте, що на цьому тижні було виїзне засідання, яке очолював віце-прем’єр-міністр України Геннадій Зубко. Після цього вчора відбулося засідання надзвичайної техногенної комісії у Києві. Були розроблені швидкі для того, щоби вивезти сміття, допомогти місту Львову і вивезти сміття з міста. Я думаю, що очільники, які працювали в цій комісії, могли би більш детальніше вам про хід розповісти. Стосовно лінії моря. Я би це класифікував, очевидно, як ерозію, ерозію берегової лінії і, очевидно, ми сфокусуємо увагу більше, і детальніше я вам мушу доповісти трошки пізніше про саме цю роботу в межах нашої компетенції компетенції інших органів, які мені не відомо про результат їхньої роботи. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Іллєнко Андрій Юрійович. Андрій Іллєнко, Всеукраїнське об'єднання "Свобода". У мене питання до уряду загалом і до Міністерства юстиції, зокрема, у вас там є такий заступник міністра Петухов, який розсилає в центральні органи виконавчої влади листи про те, що будуть відбуватися засідання тематичних груп для обговорення актуальних питань Міністерства юстиції, запрошує туди представників виконавчої влади, правоохоронних органів. І, зокрема, 29 червня там має відбутися ця тематична група, де буде, зокрема, обговорюватися вжиття заходів щодо запобігання інтеграції націоналістичних ідей політичній платформі громадських об'єднань. Поясніть, будь ласка, що це за маразм взагалі. Це порушення Конституції, переслідування за ознакою політичних поглядів. Якщо там люди не розбираються, що є що, то можна прийти лекцію прочитати, чим відрізняється націоналізм від якихось тоталітарних ідеологій і чим взагалі займається Міністерство юстиції: пропагандою "русского мира" чи переслідуванням людей за їхніми ідеологічними поглядами. Дайте, будь ласка, відповідь. Дякую за запитання, шановний народний депутате. В Міністерстві юстиції жодним чином ніколи ніякі питання щодо утисків прав людини або громадянина не будуть підняти. Якщо є засідання тематичної групи з таким порядком денним, очевидно, хтось з громадських організацій запропонував провести обговорення

різні погляди, але на цьому майданчику вони будуть відфільтровані. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, хочу повідомити, що залишилося 3 хвилини, і тому ще буде надано три питання: Литвин, Тарасюк, Кодола. Три питання. І Гопко, добре, і Гопко. Я продовжу відповідно на той час. Литвин, Тарасюк, Кодола і Гопко – і на цьому ми завершимо "годину запитань до Уряду". Будь ласка, Литвин Володимир Михайлович. 10:57:11 ЛИТВИН В.М. Шановний Володимир Борисович! Шановний Володимир Борисович! Можна, у мене три запитання невеликі. Перше. Ми тут слухали, гарна була доповідь з приводу екологічної ситуації. Але обстановка екологічна в країні складається з локальних проблем. Отруєння річок Хомора і Случ. Рік триває уже з цього приводу переписка. Десятки запитів і звернень. Реакція – нуль. Сморід. Люди воду пити не можуть, не можуть навіть поїти худобу. На останній запит, минув місяць, відповіді жодної немає. В кращому випадку відписки. Будь ласка, візьміть цю проблему під контроль. Друга проблема. Це жахливі дороги в Житомирській області. Періодично кошти виділяються і разом з тим потім вони знімаються. Наприклад, дорога Новоград-Волинський-Коростень. Там не дорога, а напрямок. Але це дорога державного значення. Я розумію, що роблять дороги на окремих напрямках, але не там, де потрібно. ЛИТВИН В.М. …третє запитання. При внесенні змін до бюджету, Володимир Борисович, не було врахована потреба Київського національного університету. На зарплату не вистачає 43 мільйони гривень. Була обіцянка Міністерства фінансів, що при внесенні змін до бюджету ці кошти будуть враховані. І друге. Також було обіцяно, що будуть виділені 10-15 мільйонів на будівництво хірургічного корпусу в місті Новоград-Волинський. Це госпітальний округ. Володимире Михайловичу! Що стосується річок, які ви оголосили, я зараз дам доручення міністру екології, щоб він опрацював це питання разом з вами і ми подивились, що ми можемо там зробити для вирішення цієї проблеми. Друга позиція. Володимир Михайлович, ну, ви як ніхто інший знаєте, в якому стані українські дороги. Ви багато років працювали в українській владі і бачили, що, на превеликий жаль, при прийнятті бюджетів українські дороги ніколи не були пріоритетом. І тому, як наслідок, вони за десятки років були знищені. І немає доріг, які не потрібно ремонтувати в Україні. 95 відсотків доріг України знаходяться у важкому стані. І це відбулось не вчора, не 2 роки назад, це системне недофінансування, системне зловживання на цих питаннях в країні, які були десятиріччями. Що ми зробили зараз? Ми відновили масштабне будівництво і реконструкцію доріг в Україні. Ми втричі збільшили фінансування, ми втричі збільшили обсяги в цьому році вирішувати цю проблему. Тому немає доріг, от ви сказали, що ремонтуйте, але не там, де треба. Це неправда. Там, де проходять ремонтні роботи, по всіх напрямках потрібно робити ремонт. Можливо, не там, де вам треба – це така справа. Але за 5-7 років ми можемо навести лад на українських дорогах. І це я вам обіцяю. Але треба дочекатися своєї черги, треба розвивати національну економіку, треба приймати відповідальні рішення для того, щоб ми могли збільшувати фінансування на українські дороги. А що стосується фінансування по я перепровірю цю інформацію. Хочу вам зразу, поінформувати вас про те, що у вересні місяці ми будемо готувати чергові зміни до державного бюджету, я це вчора говорив з трибуни, і в тому числі врахуємо потреби Звідки виникають сьогодні потреби додаткового фінансування? Не всі сфери хочуть реформуватись, не всі сфери хочуть детально формувати свої видаткові частини. І там є проблеми. Тому ми будемо допомагати їх вирішувати, але будемо наполягати на тому, що… Це не стосується вищої школи, це стосується багатьох інших напрямків, але будемо наполягати на тому, щоб люди, які відповідають за витрачання коштів на місцях, витрачали їх ефективно, раціонально і дуже ефективно. Дякую. Дякую. Тарасюк Борис Іванович передає слово для запитання… А ще Остап, так. Будь ласка, Остап Семерак. Шановний Володимире Михайловичу, стосовно проблеми, яку ви піднімаєте по річках Случ і Хомора, – це наша спільна біль. Насправді, проблема, яка там існує, є під постійним моніторингом Міністерства природи і Державної екологічної інспекції. Ви знаєте, що в минулу сесійну п'ятницю ми з вами про це говорили і домовилися провести виїзне засідання обласних техногенних комісій. Вона відбулася. Ми запрошували також народних депутатів, в першу чергу обраних від Житомирщини і Хмельниччини, на жаль, тільки "Народний фронт" взяв участь в засіданні, чи дякуючи, дякую цій фракції "Народного фронту", яка взяла участь Але хотів би сказати про те, що, на жаль, та робота, яка проведена, показує, що обласні державні адміністрації вкрай беззубо поводять себе в захисті… в боротьбі… в захисті цих двох річок. Постійні перевірки Державної екологічної інспекції, яка проводить уже впродовж останніх двох років, як мінімум, говорить про те, що підприємство "Понінківська фабрика" здійснює перевищені викиди, як мінімум, по семи пунктах у річку, що призводить до гибелі як річки, так і риби, і отруєння можливого чи загрози отруєння мешканців. На жаль, фабрика за останній рік єдине, що зробила, це змінила назву свою, а не побудувала очисних споруд, які там є відсутні. У зв'язку з тим Державна екологічна інспекція винесла припис про анулювання дозволу на здійснення діяльності цим підприємством. Але ми би дуже хотіли, щоб нашими партнерами були органи місцевого самоврядування, в тому числі і я, Володимир Михайлович, дуже ціную ваш інтерес і увагу саме до цієї проблеми, і дуже сподіваюся, що нам разом продовження вдасться або зупинити діяльність цього підприємства, поки воно здійснює шкоду навколишньому середовищу, або змусити їх все-таки побудувати очисні споруди, яких в них, на жаль, до сих пір не існує. Тому ще раз дякую вам за допомогу і підтримку, сподіваюся, що на нашу сторону стануть обласні адміністрації також. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Тарасюк передає слово для запитання Сергію Євтушку. Будь ласка. Сергій Євтушок, фракція "Батьківщина". У мене запитання до Прем'єр-міністра України. Шановний Володимир Борисович, ми з вами і як і весь український народ з підручників новітньої історії згадуємо як в 1932-1933 році відбувався Голодомор. Коли на кордоні, на залізниці стояли ешелони з зерном, з борошном, але натомість влада, Сталін, проводили геноцид українському народу. Те саме зараз відбувається з благодійною діяльністю. Я звертаюся до вас персонально від імені всіх благодійників, зверніть увагу, будь ласка, на комісію з визнання вантажів, які блокують повністю надання благодійної діяльності. Там допомога АТО, а там допомога всім соціальним незахищеним категоріям. Я хочу сказати, замість того аби інстатилізувати такий процес замість того, що є явище звичайне, ми просто-напросто зараз блокуємо ці напрямки. Я хочу передати від всіх вітання колишньому міністру Павлові Розенкові, тому що при ньому працювалося… Дякую, вельмишановний пане народний депутат. Ви знаєте, ви згадали дуже трагічні моменти історії нашої країни, нашого народу. І я, напевно, скажу про те, що ми маємо з вами пам'ятати нашу історію, ми маємо з вами зробити все, щоб на належному рівні вшанувати пам'ять невинно загиблих в роки голодомору. Мені прикро, що меморіал за 25 років нашої Незалежності, Меморіал пам'яті жертв Голодомору, по сьогоднішній день - незавершене будівництво. Я закликаю весь український парламент підтримати ті зміни бюджету, які ми вчора пропонували. Там вже є перші 50 мільйонів для того, щоб завершити будівництво цього меморіалу, і ми це маємо зробити, це наш обов'язок перед всіма невинно загинувшими в той жахливий час. Вчора був початок війни Другої світової. Скільки Україна вистраждала, скільки Україна втратила. І ми маємо вшановувати пам'ять тих людей з великою шаною, повагою, і як нащадки, все зробити для того, щоб ніхто на віка незабув про ті трагічні моменти нашого життя. А тепер, що стосується гуманітарної допомоги. Друзі, є дві частини цього питання, і я хочу, щоб ви мене зараз дуже уважно почули і зрозуміли. Є благодійна діяльність, і я обома руками це підтримую і готовий це робити, і готовий це підтримувати, і зробити максимальну прозорість в цьому питанні, і прошу народних депутатів залучатись до цього. Це перше. І дякую волонтерам, благодійним організаціям, які насправді чесно, совісно допомагають там, де це треба допомагати. Але в нас є інша проблема, друзі. Під виглядом гуманітарної допомоги в Україну потрапляє контрабанда, яка не досягає основоположної мети гуманітарної допомоги. І тому говорити про те, що коли все добре і все їде, що це було харашо, я би не став, це дуже ризиковано. Я наполягаю на тому, що готовий отримати узгоджені пропозиції українського парламенту щодо системного вдосконалення і прозорості роботи цих комісій або прозорості механізму, який ми маємо визначити відповідно українському законодавству. Навіть більше того, закликаю вас це зробити, щоби процедури були публічні, відкриті, прості, і ми могли завжди підтримувати цей волонтерський рух і гуманітарну допомогу. Але я категорично проти того, щоби під прикриттям цього у нас розвивались цілі клани контрабанди, і я думаю, що багато хто про це знає. Дякую за ваше запитання. Олександр Кодола, Чернігівщина, 209-й виборчий округ. У мене питання стосується соціального захисту наших військовослужбовців, адже держава гарантує учасникам бойових дій В той же час до моїх громадських приймалень в Ніжині, в Носівці, в інших районах мого виборчого округу надходить дуже багато звернень від наших героїв, тому що станом на червень вони позбавлені фактично права на отримання санаторно-курортного лікування за рахунок державних коштів. І причиною, як ми виясняли є той факт, що Міністерством соцполітики досі не затверджений наказ про визначення переліку базових послуг санаторно-курортного лікування. Тому питання, які заходи вживаються щодо цієї проблеми і коли вона буде нарешті вирішена? Дякую. 11:09:41 РЕВА А.О. Дякую за запитання. Що стосується причин, по яких наші військовослужбовці не в повному обсязі забезпечуються санаторно-курортним лікуванням? То причина не в наявності чи відсутності наказу, а в не достатньому фінансуванні. На жаль, з року в рік ця програма фінансується не більше як на 50 Що стосується наказу про перелік послуг? То він пов'язаний з тим, що ми переходимо на новий механізм забезпечення путівками. Замість проведення різного роду корупційних тендерів, де борються між собою учасники за прихильність чиновників, ми переходимо на систему "Гроші ходять за людиною". Тобто визначаємо суму, в межах якої можна закупити путівку за бажанням самого учасника АТО, але при цьому деякі наші учасники в санаторії включають в цей перелік не тільки класичні послуги, але й додаткові. І в результаті вони роблять так, що людина, маючи державні кошти, змушена ще й доплачувати приблизно другу половину. Так от ми таких учасників відсікли від можливостей заробляння на наших ветеранах АТО. Наказ зараз знаходиться на погодженні в МОЗ і він буде затверджений найближчими днями. Але ще раз підкреслюю, основна причина не в наказі, а в тому, що програма не достатньо фінансована. Я вас закликаю все-таки при розгляді проекту бюджету на наступний рік, врахувати бюджетний запит міністерства в більшому обсязі ніж це зроблено на цей рік. Дякую. І останнє запитання, Ганна Гопко, будь ласка. І на тому ми завершимо "годину запитань до Уряду". 11:11:32 ГОПКО Г.М. Я вважаю, що це моральний обов'язок завершити будівництво меморіалу до 85-річниці трагедії і це мають зробити ми всі разом. А тепер два коротких питання. Перше питання до саміту східного партнерства, який відбудеться в листопаді ЄС "Східне партнерство" - Україна, чи розробляє уряд своєрідний пакет інвестицій в інфраструктуру та механізми підтримки малого і середнього бізнесу, своєрідний "План Маршалла", які вже зараз виступили наші партнери з Литви, партнери з Польщі. Я думаю, що це важлива ідея після безвізу, Угоди про асоціацію представити наше бачення, як ми хочемо, щоб економічне зростання було не 2 і 3 відсотки, а 6-8, щоб подолати бідність, вирвати державу з пастки бідності, для того, щоб не було популізму. І ми цей план вже проговорювали у Вашингтоні, ми цей план проговорювали на цьому тижні в Берліні. Важливо від уряду представити, на якій галузі це потрібно. І друге, коротке ще питання. Ми зобов'язалися до 2020 року 20 мільярдів кубометрів газу, але дозвільна система займає 3,5 роки, в Канаді – тиждень. Коли ми скоротимо процедури, це питання до міністра енергетики, якщо ми говоримо, що ми енергетично хочемо стати незалежними? Дякую за відповідь на два питання. Дякую. 11:12:47 ГРОЙСМАН В.Б. Дякую за ваші запитання. Хочу подякувати голові Комітету закордонних справ за велику роботу, яку вона і колектив комітету проводить. Щодо підтримки України і представлення нашої країни у зовнішніх стосунках. Хочу підкреслити, що у нас є багато планів. Але саме головне, щоб не народити новий план, а виконати те, що вже є. І ми як уряд затвердили наш план дій до 2020 року, який базується на багатьох сферах, має п'ять ключових пріоритетів, в тому числі економічне зростання, розвиток людського капіталу, правосуддя, антикорупційна діяльність, питання національної безпеки і оборони. Тобто базові пріоритети, які ми ставимо, вони визначені зараз урядом, і ми їх реалізовуємо. Звісно, підтримка через інші інструменти, важлива реалізація цього плану, тому нам є про що говорити і що представити, саме головне. Ми готуємось зараз до великої конференції, і я маю надію, що ви теж будете присутні на ній. Це буде конференція в Лондоні, яку ми будемо проводити спільно з урядом Великобританії. Конференція присвячена Україні, реформам, стану справ і підтримки міжнародної України. Це своєрідний теж крок на консолідацію, цивілізованого світу на підтримку України. Тобто ми будемо рухатись цим шляхом, і давайте об'єднувати зусилля як на парламентському рівні, так і на інших міжнародних рівнях. І все, те, що стосується енергетики. Насправді, треба дозвільні процедури спрощувати, і тут нам потрібно корегувати національне законодавство, шановні друзі. Тут дозвільні процедури не тільки пов'язані з нашими нашими рішеннями, центральних органів влади, але в тому числі і місцевих органів влади. А там іноді втручається так званий політичний чинник, який не завжди відповідає нашим національним інтересам щодо нашої енергоефективності. Дякую за ваше запитання. Будемо вносити спільні ініціативи щодо спрощення дозвільних процедур. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Отже, час, відведений для "години запитань до Уряду", вичерпаний. Дякую уряду, Прем'єр-міністру за участь в дискусії, і "годину запитань до Уряду" оголошую завершеною. Подякуємо уряду за участь. Отже, колеги зараз згідно Регламенту у нас зачитування депутатських запитів. Але перед тим як перейти до депутатських запитів я хочу повідомити, що в президію надійшло звернення від двох фракцій про оголошення перерви. Але вони готові замінити перерву на виступ від трибуни.

Доброго дня! Руслан Сидорович, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Я хочу зараз звернутися в першу чергу до наших українських громадян. Біда, яка стала у Львові, вскрила проблему, яка є присутня в усій державі, в усіх абсолютно повністю містах. Коли сталася пожежа і сміття стало неможливо вивозити на львівський полігон, Львів звернувся по допомогу до таких самих міст України. Сотні відповідей, які отримані на адресу міста Львова свідчать про те, що усі полігони усіх міст є перевантажені і підлягають закриттю. Фактично країна знаходиться на сміттєвій пороховій бочці. Нам тут розказували інколи про якісь взірцеві полігони, де питання начебто вирішено. Для прикладу, я от демонструю відповідь Вінницької міської ради, яка пише, що вони не можуть допомагати місту Львову, тому що полігон переповнений, а він підлягав закриттю ще у 1998 році. Але замість того, щоби вирішувати загальнонаціональну проблему, уряд мовчить і нічого не робить. Шість законопроектів, які покликані вирішити дану проблему, лежать у Верховній Раді і не приймаються. В жодній країні світу жоден муніципалітет не зміг самотужки вирішити дане питання, це є виключно завдання спільно уряду і парламенту. Вчора в парламенті відбувався дерибан державних грошей, замість того, щоби за рахунок цих коштів почати накінець вирішувати проблему, яка присутня повністю у всіх містах. Тому в даному випадку парламент зобов'язаний, якщо уряд не здатен вирішити цю проблему, взяти відповідальність на себе, прийняти цих шість законопроектів і зобов'язати уряд, який є підзвітний і підконтрольний парламенту, почати виконувати те, що він зобов'язаний робити фінансувати спільно з містами вирішення проблеми утилізації твердих сміттєвих відходів. Щодо проблеми Львова питання вирішується дуже просто, дайте Львову ділянку і після того буде побудований завод, і всі проблеми завершаться. Але на завершення я хочу сказати і ще одну річ. Фракція "Самопоміч" сьогодні поставила запитання щодо імпорту вугілля з Російської Федерації. Нами було отримано відповідь, що імпорту нема. Але я вам демонструю

імпортувалося вугілля, нафтопродукти і далі по списку. Ми вимагаємо уряду говорити людям правду, а не розказувати брехню. Брехня завжди вилазить наверх. Дякую. Отже, колеги, переходимо до самої відповідальної частини сьогоднішнього дня, це зачитування депутатських запитів. Хочу повідомити, що в нас на це відводиться півгодини. Прошу всіх сконцентруватися і уважно вислухати усі депутатські запити. Сьогодні я… Так, колеги, давайте домовимося, як... зараз – депутатські запити, потім у мене є листи від тих, хто не задоволений депутатськими запитами. Їм дається по три хвилини. Потім – перерва. Після перерви запис на "годину", і "година виступів від трибуни". (Шум у залі) До Президента нема сьогодні жодного. Тобто голосувань не буде на початку. Але є сім запитів від народних депутатів, які хочуть виступити, які вважають, що їхній запит недостатньо мав аргументовану відповідь. І тому прошу всіх зайняти свої робочі місця і приготуватись до заслуховування запитів, будь ласка. Надійшли запити Віктора Развадовського до голови Житомирської обласної державної адміністрації щодо прискорення оформлення документів на виділення землі учаснику АТО Артуру Нечипоруку, мешканцю села Липне Любарського району Житомирської області. Віктора Развадовського до міністра оборони України, голови Житомирської обласної державної адміністрації щодо виділення коштів на капітальний ремонт покрівлі котелень в селища міського типу Озерне. Станіслава Березкіна до Генерального прокурора України щодо забезпечення об'єктивного та неупередженого розслідування кримінальних проваджень по факту рейдерського захоплення ТОВ "НИВА-2010" села Бережинка. Тетяни Чорновол до Прем'єр-міністра України щодо недоцільності покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі формування ринку природного газу, власниками яких є олігархи які фактично є зайвими посередниками в системі забезпечення природним газом побутових споживачів. Тетяни Чорновол до міністра енергетики та вугільної промисловості України щодо надання копії проекту договору стосовно передачі в платну експлуатацію майна газорозподільних систем, власником яких є держава, або їх складових, що перебуває на балансі господарських товариств з газопостачання та газифікації і до цього часу незаконно використовуються ними. Петра Сабашука до Генерального прокурора України щодо факту завдання шкоди інтересам територіальної громади міста Запоріжжя внаслідок незаконної передачі у приватну власність земельних ділянок, які знаходяться у постійному користуванні комунального підприємства "Управління комунального будівництва", та щодо перевірки законності дій голови Запорізької районної державної адміністрації. Якова Безбаха до міністра юстиції України, Уповноваженого Державної фіскальної служби України, МВС стосовно необхідності проведення всебічної перевірки щодо довготривалого невиконання судового рішення про стягнення аліментів на утримання малолітньої дитини, що істотно впливає на забезпечення її потреб. Олексія Рябчина до покровського міського голови стосовно приведення у відповідність до чинного законодавства Статуту територіальної громади міста Покровська щодо самооподаткування населення та встановлення безпідставних зборів. Михайла Бондаря до голови Буської районної державної адміністрації Львівської області, голови Буської районної ради Львівської області щодо купівлі-продажу невідомого переліку найменувань продуктів харчування на суму 50 тисяч гривень Буською центральною районною лікарнею. Михайла Бондаря до міністра екології та природних ресурсів України щодо будівництва об'єктів нерухомості у прибережній захисній смузі озера "Молодіжне" у місті Кам'янка-Бузька Львівської області. Антона Кіссе до Прем'єр-міністра України щодо введення в дію місцевого пункту пропуску через державний кордон України для автомобільного сполучення "Височанське -Троїцьке". Владислава Бухарєва до Прем'єр-міністра України стосовно вжиття невідкладних заходів щодо врегулювання ситуації на ПАТ "Сумське машинобудівне науково - виробниче об'єднання". Владислава Бухарєва до Прем'єр-міністра України щодо вирішення проблемних питань підприємств нафтогазовидобувного управління та інших організацій, що входять до складу ПАТ "Укрнафта" (там відкрито, не треба перелазити) на правах структурних одиниць і розміщенні на території Сумської області. Юрія Бойка до Прем'єр-міністра України щодо передачі у приватну власність кімнат, мешканцям гуртожитку по вулиці М. Бірюзова, Володимира Литвина до Прем'єр-міністра України щодо організації лікування, забезпечення ліками та медпрепаратами за рахунок бюджетних коштів інваліда ІІ групи з дитинства. Володимира Литвина до Прем'єр-міністра України щодо проведення операції з заміни кісткового мозку в закордонній клініці хворому на гострий лейкоз. Руслана Сольвара до Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України - міністра економічного розвитку і торгівлі України, міністра соціальної політики України, міністра фінансів України, голови Пенсійного фонду України щодо відновлення роботи та залучення ДП "НДІ"Буран", яке займається розробкою авіоніки для літаків цивільної та військово-транспортної авіації, в інтересах оборони України. Руслана Сольвара Сольвара до Прем'єр-міністра України, тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України, міністра соціальної політики України, міністра юстиції України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, директора департаменту охорони здоров’я Київської ОДА щодо забезпечення жителів округу № 91 бланками листків непрацездатності. до голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" щодо стабілізації роботи акціонерного товариства "Одеський припортовий завод". Андрія Лопушанського до міністра освіти і науки України, голови Львівської обласної державної адміністрації щодо питань реорганізації навчальних закладів села Орів Сколівського району Львівської області. Олеся Довгого до Кабінету Міністрів України щодо показників ведення бізнесу. Олеся Довгого до Кабінету Міністрів України щодо розвитку галузі інформаційно-комунікаційних технологій. Оксани Продан до Прем'єр-міністра України щодо збільшення максимально допустимих навантажень на вісь транспортних засобів. Ігоря Гузя до міністра внутрішніх справ України щодо погіршення криміногенної ситуації у місті Нововолинську. Ігоря Гузя до міністра інфраструктури України щодо питання контролю за ремонтом автомобільної дороги державного значення Н-22 Устилуг-Луцьк-Рівне. Тетяни Бахтеєвої та Ігоря Шурми до Прем'єр-міністра України щодо притягнення до відповідальності посадових осіб Міністерства охорони здоров'я України, бездіяльність яких призвела до відсутності в закладах охорони здоров'я сироватки проти ботулізму, що призвело до дев'яти летальних випадків. Анатолія Гіршфельда до Прем'єр-міністра України щодо ситуації, яка склалася в 2017 році із розрахунками Державного бюджету по нарахованим пільгам і субсидіям на оплату житлово-комунальних послуг Зачепилівського району Харківської області. Олександра Нечаєва до Сумського міського голови щодо порушення конституційного права на навчання рідною мовою громадян-мешканців міста Суми, які належать до національних меншин. Ігоря Шурми до Генерального прокурора України щодо порушення кримінальної справи стосовно посадових осіб Міністерства охорони здоров'я України, бездіяльність яких призвела до смертельних випадків у зв'язку з відсутністю сироватки проти ботулізму в закладах охорони здоров'я. Ігоря Шурми до Прем'єр-міністра України стосовно саботажу Міністерством охорони здоров'я України Розпорядження Кабінету Міністрів України щодо передачі на баланс в оперативне управління державної установи "Львівський науково-дослідний інститут епідеміології епідеміології та гігієни Міністерства охорони здоров'я України" до Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького з метою покращення навчальної, наукової та лікувально-профілактичної роботи. Олександра Супруненка до Прем'єр-міністра України щодо систематичного неналежного розгляду депутатських звернень та запитів, бездіяльності у питанні безоплатної передачі з державної до комунальної власності будівлі дошкільного навчального закладу у Дарницькому районі міста Києва. Олександра Супруненка до генерального директора генерального директора Державного концерну "Укроборонпром", директора Державного підприємства "Радіовимірювач", Київського міського голови щодо неналежного розгляду депутатських звернень та запитів щодо вжиття організаційно-правових заходів для безоплатної передачі з державної до комунальної власності будівлі дошкільного навчального закладу у Дарницькому районі міста Києва. Володимира Арешонкова до міністра соціальної політики України щодо відшкодування громадянами, постраждалими внаслідок Чорнобильської катастрофи, витрат на лікування у зв'язку з призупиненням дії Наказу № 319. Володимира Арешонкова до Прем'єр-міністра України щодо передачі об'єктів спортивно-оздоровчого призначення регіональної філії "Південно-Західна залізниця" у комунальну власність міста Коростеня Житомирської області. Олександра Ревеги до міністра внутрішніх справ України, Генерального прокурора України щодо вжиття заходів реагування та притягнення до відповідальності посадових осіб Житомирського ВП ГУНП ГУНП у Житомирській області. Юрія Мірошниченка до міністра юстиції України щодо проведення службового розслідування відносно заступника начальника Ужгородського міського відділу Державної виконавчої служби Максима Венжеги. Сергія Лабазюка до голови Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і ЖКГ, віце-прем'єр-міністра України - міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України, голови Хмельницької обласної державної адміністрації, голови Хмельницької міської ради щодо вирішення проблеми із сортуванням сміття. Валерія Давиденка до Генерального прокурора України щодо необхідності відшкодування збитків Носівській об'єднаній територіальній громаді ТОВ "Універсал-Техсервіс", завданих використанням земельної ділянки без належного оформлення договору оренди та найманої праці без належного оформлення трудових відносин. Валерія Давиденка до Прем'єр-міністра України щодо необхідності наближення кошторисних призначень медичної субвенції та збільшення річних сум освітньої й медичної субвенцій для Менського району Чернігівської області. Юрія Бублика до Прем'єр-міністра України, Генерального прокурора України щодо порушення вимог чинного законодавства та вчинення протиправних дій Публічним при відключенні багатоквартирних будинків від газопостачання через незгоду їх мешканців на встановлення загальнобудинкових лічильників з проведенням ними масових протестних акцій в Полтавській області. Ірини Геращенко та Марії Іонової до Прем'єр-міністра України, Голови Служби безпеки України щодо усунення порушень прав власності внутрішньо переміщених осіб при вивезенні ними речей з тимчасово окупованої території України. Івана Мірошніченка до Прем'єр-міністра України щодо виділення бюджетних коштів Інституту педіатрії, акушерства і гінекології Національної академії медичних наук України для погашення боргу за лікувально-діагностичне обладнання. Надії Савченко до голови Київської міської державної адміністрації щодо зняття арешту із земельної ділянки по вулиці Лохвицькій задля продовження оренди землі "ЖБК "Нашбуд РЗФ". Леоніда Ємця до голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України, голови Київської міської державної адміністрації щодо грубого порушення власником та орендарями нежитлових приміщень за адресою: місто Київ, вулиця Лютеранська, 30 норм чинного законодавства України та бездіяльності посадових осіб органів місцевого самоврядування та Державної архітектурно - будівельної інспекції України у захисті житлових прав мешканців та співвласників будинку. Олександра Бригинця до Генерального прокурора України, голови Національної поліції України щодо ознак недоброчесної поведінки працівника управління Національної поліції України відносно власної дитини. Дмитра Добродомова до голови Вінницької ОДА начальника управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області, голови Ямпільської районної державної адміністрації щодо низки порушень чинного законодавства, вчинених начальником відділу культури і туризму Ямпільської районної державної адміністрації Віктором Замишляєвим. Анатолія Денисенка до міністра соціальної політики України щодо врегулювання ситуації з нарахуванням мешканцям міста Харкова заборгованості за спожиту послугу опалення в результаті перерахунку субсидій. Анатолія Денисенка до директора — розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо стану виконання Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо відшкодування фізичним особам через систему гарантування вкладів фізичних осіб шкоди, завданої зловживанням у сфері банківських та інших фінансових послуг" в частині повернення коштів вкладникам ПАТ "Банк Дмитра Добродомова до прокурора Рівненської області, начальника Головного управління Національної поліції в Рівненській області, Дубенського міського голови, начальника Дубенської міжрайонної прокуратури, начальника Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Рівненській області щодо порушень норм земельного законодавства посадовими особами Дубенської міської ради та повернення земельної ділянки, що по вулиці Грушевського в місті Дубно Рівненської області у законне володіння територіальної громади міста. Валерія Писаренка до Прем'єр-міністра України щодо вжиття заходів для здешевлення товарів дитячої гігієни. Валерія Писаренка до Прем'єр-міністра України щодо запровадження Інтернет - ресурсу "Електронний підручник". Вадима Кривохатька до Генерального прокурора України, міністра внутрішніх справ України щодо злочинних дій працівників Вільнянського відділення поліціції Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області. Євгена Балицького до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голови Служби безпеки України щодо грубого порушення норми КПК України працівників Служби безпеки України. Євгена Балицького до міністра екології та природних ресурсів України, голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій, тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України щодо екологічної ситуації в місті Мелітополь Запорізької області. Ірини Констанкевич до голови Антимонопольного комітету України щодо дотримання законодавства про захист економічної конкуренції молокопереробними підприємствами Волинської області при встановленні закупівельних цін на молочну сировину від населення. Констанкевич до Прем'єр-міністра України щодо розблокування діяльності державного підприємства "Волиньторф", запобігання безробіттю 400 громадян та уникнення зриву підготовки до опалювального сезону бюджетних установ Волинської, Рівненської та Львівської областей. Тетяни Острікової до виконуючого обов'язки голови Державної служби України щодо надання відповіді з питань, віднесених до компетенції. Тетяни Острікової до виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби України щодо надання інформації. Вимагаємо надати. Михайла Головка до Прем'єр-міністра України, міністра оборони України, Генерального прокурора України, голови СБУ щодо недопущення припинення діяльності Тернопільського державного науково-технічного підприємства "Промінь". Групи народних депутатів (Головка, Осуховського та інших, всього 5 депутатів) до Прем'єр-міністра України, міністра інфраструктури України, голови Тернопільської ОДА щодо реконструкції очисних споруд в місті Кременець Тернопільської області. Дмитра Колєснікова до Прем'єр-міністра України щодо забруднення навколишнього природного середовища на території України. Юлія Іоффе до Прем'єр-міністра України щодо необхідності захисту прав колишніх працівників ліквідованих гірничих підприємств на забезпечення вугіллям на побутові потреби. Юлія Іоффе до Прем'єр-міністра України щодо необхідності вирішення питання відновлення газопостачання в селищі міського типу Тошківка та селищі міського типу Нижнє Нижнє Попаснянського району Луганської області. Андрія Павелка до голови національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо розгляду колективного звернення мешканців будинку № 13 по вулиці Омеляновича-Павленка у місті Києві та вжиття відповідних заходів. Ігоря Лапіна до Прем'єр-міністра України щодо рішення апеляційного суду про відміну заборони на постачання товарів в Крим. Ігоря Лапіна до міністра екології та природних ресурсів України, тимчасово виконуючого обов'язки голови Державної екологічної інспекції України щодо екологічного забруднення та поширення неприємного запаху у місті Луцьку. Олександра Кірша до міністра інфраструктури України щодо поновлення роботи поштового відділення 61027 ПАТ "Укрпошта", на території мікрорайону МЖК Олександра Кодоли до Прем'єр-міністра України щодо соціального захисту курсантів та слухачів військово-навчальних закладів, із складу дітей загиблих в зоні проведення АТО. Олександра Кодоли до Прем'єр-міністра України щодо врахування часу проходження військової служби за мобілізацією до страхового стажу та грошового забезпечення за період служби до заробітної плати при обчисленні пенсії. Оксани Корчинської до міністра внутрішніх справ України щодо проведення перевірки на відповідність до займаної посади і, можливого, перевищення службових обов'язків підполковником Федоруком, полковником Чебаненком та перегляду системи медичного обслуговування Національної гвардії України. Віталія Гудзенка до прокурора Київської області, голови Тетіївської районної державної адміністрації Київської області щодо неналежного виконання робіт з капітального ремонту даху Тетіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3. Віталія Гудзенка до прокурора Київської області, голови Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області щодо неналежного виконання робіт з капітального ремонту будівлі Іванівського НВК "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дитячий садок" Дмитра Шпенова до Антимонопольного комітету України щодо вжиття невідкладних заходів з метою зупинення порушення прав споживачів газу та відновлення порушених прав. Олега Кулініча до міністра соціальної політики України щодо документів, які підтверджують належність особи до категорії дітей війни. Івана Мельничука до Прем'єр-міністра України, міністра соціальної політики України щодо необхідності розробки Міністерством соціальної політики України Переліку базових послуг, які надаються громадянам управліннями праці та соціального захисту населення районних державних адміністрацій. Івана Мельничука до Прем'єр-міністра України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства охорони здоров'я України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій щодо розробки та впровадження в Україні Загальнодержавної програми сортування побутових відходів, а також вжиття заходів реагування, спрямованих на захист конституційних прав громадян

Романа Мацоли до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України, голови Хмельницької обласної державної адміністрації щодо забезпечення хворих в Хмельницькій області препаратами для лікування рідкісних захворювань. Романа Мацоли до міністра соціальної політики України щодо забезпечення інвалідів засобами для пересування. до голови правління публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" щодо організації зручного пасажирського сполучення Хмельницької та Тернопільської областей з Києвом. державної адміністрації, виконуючого обов'язки голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації щодо передбачення у Програмі соціально-економічного розвитку міста Києва проведення ремонтних робіт асфальтного покриття на вулиці Матеюка, 5 у Деснянському районі міста Києва. Івана Рибака до Прем'єр-міністра України, тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України щодо включення до Реєстру урядової програми "Доступні ліки" препаратів для хворих цукровим діабетом ІІ типу. Івана Рибака до Прем'єр-міністра України, тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України, голови Чернівецької ОДА, голова Кіцманської районної державної адміністрації Чернівецької області щодо надання допомоги у лікуванні онкохворому мешканцю села Кліводин Кіцманського району Чернівецької області. Василя Яніцького до Прем'єр-міністра України, міністра фінансів України, тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України, голови Рівненської щодо вирішення питання фінансового забезпечення комунального закладу охорони здоров'я "Дубровицька центральна районна лікарня". Василя Яніцького до Прем'єр-міністра України, тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України, міністра фінансів України щодо виділення додаткових коштів з державного бюджету Дубровицькому району Рівненської області для забезпечення постраждалого населення району внаслідок аварії на ЧАЕС безкоштовними лікарськими засобами. Сергія Мельника до голови Антимонопольного комітету України щодо перевірки дотримання ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" антимонопольного законодавства в частині забезпечення сталевою катанкою катанкою потреб внутрішнього ринку України. Сергія Мельника до Генерального прокурора України щодо незавершеного будівництва багатоквартирного житлового будинку по вулиці Панаса Мирного, 29/1 у місті Хмельницькому. Олега Осуховського до прокурора Рівненської області щодо бездіяльності Рівненської місцевої прокуратури. Олега Осуховського до Генерального прокурора України щодо організації належного виконання органами прокуратури вимог Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України. Олександра Лівіка до міністра інфраструктури України щодо надання інформації стосовно діяльності ПАТ "Укрпошта". Віктора Остапчука до Кабінету Міністрів України щодо напрямів використання коштів, отриманих від податку та збору на доходи фізичних осіб. Костянтина Павлова та Андрія Гальченка до Прем'єр-міністра України щодо забезпечення права на пільговий проїзд інвалідів та учасників ВВВ. Олександра Домбровського до голови правління публічного акціонерного товариства "Українська залізниця", директора регіональної філії "Південно-Західна залізниця" щодо руху поїзда № 797 за маршрутом Вінниця-Одеса. Олександра Гереги до голови Хмельницької обласної державної адміністрації щодо сприяння у будівництві мережі доступу мешканців села Пилипківці Новоушицького району Хмельницької області до Інтернету. Володимира Гусака до першого віце-прем'єр-міністра України - міністра економічного розвитку і торгівлі України, голови правління публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" щодо надання інформації стосовно преференцій у пропуску вантажів російських вантажовідправників перед вантажами українських вантажовідправників, через прикордонний перехід "Ужгород". Юрія Бублика до Прем'єр-міністра України, міністра аграрної політики та продовольства України, Генерального прокурора України про зловживання та нецільове використання земель Державного підприємства "Дослідне господарство "Тахтаулове", тривале надання їх в оренду приватним структурам та відмову Національної академії аграрних наук у розпаюванні цих земель між працівниками підприємства. Романа Семенухи до віце-прем'єр-міністра України - міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ, голови Харківської ОДА щодо організації переведення будинків села Покотіловка Харківської області з централізованого на індивідуальне опалення. Романа Семенухи до Прем'єр-міністра України, міністра юстиції України, міністра соціальної політики України щодо приведення існуючих соціальних норм споживання житлово-комунальних послуг до їх фактичного обсягу споживання населенням України та запровадження функціонування Єдиного Національного реєстру громадян України - отримувачів соціальних виплат. Сергія Мельничука до Прем'єр-міністра України щодо корупційних схем та злочинної діяльності керівництва УДП "Укрхімтрансаміак". Андрія Шиньковича та Олександра Гереги до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України щодо необхідності забезпечення Ізяславської центральної районної лікарні медичним обладнанням. Андрія Шиньковича до начальника Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області щодо контролю за виконання робіт по капітальному ремонту ділянки автодороги в селищі Ямпіль Білогірського району Хмельницької області. до голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг щодо забезпечення належного розгляду депутатського запиту № 1572/13-04-2017-І від 13 квітня 2017 року щодо виплати Василю Федуху страхового відшкодування. Юрія Тимошенка до начальника управління праці та соціального захисту населення Коломийської міської ради щодо надання інформації та вжиття заходів до відновлення фінансових умов для функціонування

до міністра МВС України щодо побиття голови ТВК та інших кримінальних правопорушень проти активістів, що ведуть боротьбу із незаконними забудовами у Приірпінні. Дмитра Тимчука до міністра оборони України щодо забезпечення житлом військовослужбовців Семиполківського гарнізону. Руслана Демчака до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України щодо необхідності невідкладного забезпечення онкохворих жителів Вінницької області препаратом "Онкаспар". Руслана Демчака до міністра оборони України щодо нагородження жителя Немирівського району Вінницької області Григорія Знайди Знайди орденом "За мужність" за порятунок життя 25 воїнам АТО під час бою у селі Ковське Донецької області 25 липня 2014 року. до віце-прем'єр-міністра України - міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ, голови Дніпропетровської ОДА щодо встановлення індивідуальних газових лічильників мешканцям багатоквартирних будинків в Дніпропетровській області. Олександра Бригинця до Прем'єр-міністра України, Київського міського голови, виконуючого обов'язки голови Фонду державного майна України, виконуючого обов'язки керівника апарату апарату виконавчого органу Київської міської ради щодо протиправного зволікання про передачу приміщення "Державного спеціалізованого видавництва художньої літератури "Дніпро" з комунальної до державної власності. Колеги, от у мене думка, читаємо далі чи переходимо до запитів? Бо я вже чесно відчитав 32 хвилини. Я просто сумлінно і відповідально виконав свій, Регламентом передбачений, обов'язок. Перебрав. Тут треба без фанатизму, на робочому місці. І, колеги, дивіться, що у нас ще є на розгляд до перерви? У нас є розгляд відповідей на запити народних депутатів, які залишились незадоволеними відповідями, які надійшли. Поміж них, я перерахую, це два запити від Ігоря Шурми, я бачу, він присутній в залі є. І надається право для виступу.

Матвієнкова Сергія, Капліна Сергія, Семенухи Романа. Отже, дивіться, я продовжу на 15 хвилин. І зараз я по 3 хвилини усім, хто є в залі з перерахованих, надам слово. Так? В тій послідовності. А яка різниця? Давайте в тій послідовності, яка у мене положена Апаратом. Так буде чесно. Прошу. Ні, по 3 хвилин виступ, по 3 хвилин. Разом це буде Шурма, Лещенко, Каплін, Семенуха.

Ігор Шурма, "Опозиційний блок". Шановні громадяни України, хочу вас в черговий раз продемонструвати, наскільки є неефективною і непродуктивною діяльність Міністерства охорони здоров'я. Тимчасово виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я 30 листопада 2016 року заявила: наприкінці січня 17-го року буде сплановано замовлення ліків на поточний рік. І вже в лютому МОЗ буде готовий підписати договори з міжнародними організаціями для реалізації замовлення. В березні 17-го року член Центру протидії корупції заявив, що протягом місяця мають бути сформовані всі номенклатури, і тоді вже в квітні будуть підписані контракти з міжнародними організаціями. Однак, мушу вам сказати, що сьогодні вже на календарі двадцяті числа червня, жоден договір на поставку ліків з кошті в 2017 року міністерством на сьогоднішній день не заключений. Це випадковість? Ні, не випадковість. Давайте проаналізуємо 2016 рік. За 2016 рік кошти на ліки були перераховані лишень в листопаді місяці 2016 року. Тобто цілий рік у наші державні комунальні заклади міністерство не поставило медикаментів, жодних. І після цього ось з цієї трибуни у них повертається, вибачте на слові, язик говорити, що у нас жалюгідні лікарні, немає чим лікувати і треба змінювати систему. На мій погляд, треба змінювати керівництво. Про що можна говорити, якщо сьогодні в середині 2017 року в наші заклади поступило лишень 15 відсотків ліків від тих, що мали вже бути використані в 2016 році. Мені дуже цікаво, як людина, яка прожила все життя в цивілізованих дасть відповідь, а що відбувається в Америці, коли люди помирають від того, що немає ліків. Хто несе кримінальну відповідальність? Відповіді на це запитання не буде. І я переконаний, що в Україні ми доживемо до того часу, коли юристи піднімуть питання про всі смерті, які були в 2016-2017 роках через відсутність ліків. Чи є випадкові такі дії міністра… тимчасово виконуючого міністра? Ні, вона реально не розуміється на медицині. Приїхавши до Львова, говорячи про 9 смертей від ботулізму, вона на весь світ заявляє про те, що ця хвороба не є інфекційною хворобою. Можливо, чотири роки навчання в медучилищі не надає їй тієї освіти, але воно і не дає їй права обіймати посаду міністра охорони здоров'я. Пане Гройсман, призначте міністра охорони здоров'я! Лещенко Сергій Анатолійович, будь ласка. Доброго дня, українці! Мною направлявся запит щодо неправомірних дій Служби безпеки України щодо блокування роботи українських айтішників і програмістів, які ініціювали включення до санкційного списку виробників програмного забезпечення "1С", того самого, яким користується тисячі бухгалтерів по всій Україні, та інших програмістів, які виробляють програмне забезпечення для розпізнавання текстів Це абсурд, коли галузь, яка має бути мотором українських реформ і просувати Україну в світі, стає предметом постійної і пильної уваги СБУ на предмет маразматичних обвинувачень, там, фінансування тероризму, зливання інформації ФСБ і так далі. Зокрема, компанія "1С", яка є відомим українським продуктом і виробляється в Україні українськими програмістами, вона мала навіть державний сертифікат від спецзв'язку про те, що вони є дозволеними для використання в українських органах влади і що ніхто не має права їх блокувати діяльність, це не завадило включити їх до санкційного списку за поданням СБУ. Ми з колегами були на депутатському прийомі в компанії "ABBYY Україна", яка є міжнародною кампанією, де сидять українські програмісти, шукали, де ж там відбуваються ці терористичні змови, де сидять ці диверсанти. звичайні українська компанія, яка продукує український валовий продукт, за рахунок чого утримуються такі спецслужби. На жаль, все це непоодинокі випадки. Так само сталося з компанією "Мірабейс", яка виробляє програмні продукти контролю обліку робочого часу, і власник цієї компанії був змушений, взагалі, виїхати з України, побоюючись за своє життя, і при розслідуванні збоку українських спецслужб. Все це вказує на те, що українські спецслужби трохи переплутали свої завдання в такий небезпечний час. Справді, вони приділяють увагу боротьбі з тероризмом, але в цей же час існують цілі департаменти, які переслідують бізнесменів, які переслідують айтішників, які переслідують імпортерів, наприклад, скрапельного газу, за рахунок чого Медведчук вже має понад відомого кума Путіна, Він домігся при нинішній владі того, щоб в два рази підвищився тариф на теплову енергетику. Оце зараз відбувається, не при Януковичі, а зараз. Рік тому було 95 копійок, зараз понад 2 гривні платять українські споживачі Ахметову. Або Фірташ, ще один олігарх, який так само має представництво в українському парламенті. За рахунок того, що він має вплив на чинне Міністерство економіки, вдалося йому ввести спеціальне антидемпінгове мито на імпорт українських, в такий спосіб відбувається монополізація Фірташем цього ринку, і він має надприбутки, за рахунок чого може розраховуватися з партнером Путіна Ротенбергом. Все це відбувається зараз, не в часи Януковича. І це звичайно, неприпустимо. І українські спецслужби мають боротися… ГОЛОВУЮЧИЙ. 10 секунд. і українські спецслужби мають боротися зі справжньою корупцією, а не з українськими програмістами та айтішниками, за якими стоїть черга в Кремнієвій долині в Каліфорнії, щоб вони працювали там. Вони працюють…

В Україні приблизно півмільйона наших співвітчизників – це колишні ветерани міністерства, пенсіонери сьогоднішні Міністерства внутрішніх справ, це їх родини, це їх рідні, які утримуються за мізерну зарплатню. Протягом року ми разом важко боремося за те, щоб вони були урівнені з новими поліцейськими за рівнем своєї пенсії. Я направив приблизно 26 звернень до Кабінету Міністрів України, до Президента, до міністра соціальної політики, до інших профільних міністрів. Результат – нуль. Ми були змушені провести гучні акції протесту і добиватися на вулиці справедливості. Я хочу подякувати першому віце-прем'єр-міністру України Кубіву за те, що сів з нами за стіл перемовин, за те, що ми разом напрацювали дорожню карту, яким чином добитися збільшення пенсій для військовослужбовців, для ветеранів Афганістану, для передусім ветеранів Міністерства внутрішніх справ. Проте, я хочу констатувати, дорогі мої співвітчизники ветерани МВС, що процес захисту ваших інтересів затягується, і нами було прийнято рішення організувати останню акцію протесту, але ту акцію, яка в разі, якщо Кабінет Міністрів України не прислухається до наших вимог, переросте у таку акцію, яка назавжди залишиться під стінами Кабінету Міністрів України, як це свого часу було з екс-прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком. Ми будемо добиватися захисту інтересів цих простих людей. Вони не можуть прожити за півтори тисячі гривень пенсії. Я вважаю, що вони заслужили, більшість із них заслужили достойної пенсії, достойної уваги. Так, серед цієї когорти наших співвітчизників багато тих, хто заробив мільйони доларів, тих, хто скорумпувався, тих, хто принизив державу Україна, але разом з тим там більшість чесних, відданих своїй справі, міліціонерів. Тому я офіційно оголошую, що сотні тисяч ветеранів МВС готові вийти на акцію протесту, безстрокову акцію протесту, під стіни Кабінету Міністрів. І я присягаюся, що в разі невиконання Кабінетом Міністрів і Верховною Радою своїх зобов'язань перед своїми громадянами, ми там залишимося аж до відставки прем'єра, до відставки уряду і перевиборів Верховної Ради. Це велика армія людей, ми зможемо дотиснути ці постмайданівські політичні еліти аби вони пішли на зустріч простим людям і будемо разом добиватися достойних пенсій для наших ветеранів. Слава Україні! Семенуха Роман Сергійович, будь ласка. Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, шановний пане Голово! Своїм виступом з цієї високої трибуни я хочу знову привернути вашу увагу до тієї трагедії, яка сталася в Харківській області в місті Балаклія 23 березня цього року, а саме масові вибухи боєприпасів на військових складах, що спричинило трагедію в мирному місті Балаклія, внаслідок якої постраждало тисячу людей. 91 родина залишилася без даху, 117 пошкоджено багато поверхівок, 500 домівок приватного сектору, дві школи, два дитячих будинки, чимало об'єктів інфраструктури. Одразу після трагедії я спрямував декілька депутатських запитів до Прем'єр-міністра України, до Міністерства оборони, до Харківської обласної державної адміністрації з вимогою негайно притягнути винних до відповідальності і надати людям все необхідне, і компенсувати ті збитки, які їм спричинила трагедія. На превеликий жаль, справді, вірніше чимало зроблено, оскільки виділено кошти і урядом, і обласним бюджетом, відновлена частина дахів, проведені роботи, зокрема, встановлено багато вікон в будинках людей. Проте чимало проблем людей продовжує ігноруватися, я підкреслюю, жодній родині й досі не надана компенсація для того, щоб люди змогли переїхати в нове житло. Є величезні проблеми з наданням прямої грошової компенсації, бо чимало збитків і пошкоджень саме в середині помешкань, в середині квартир. Ігноруються також втрати малого і середнього бізнесу. Згідно отриманої відповіді від ХОДА розмір пошкоджень суб'єктів господарювання становить не менше 10 мільйонів гривень, а це робочі місця середнього, малого класу у місті Балаклея. У зв'язку з цим я звертаюсь до колег, з тим, щоб ми звернули увагу, вкотре на цю проблему. Ми вважаємо, що має бути зроблений ретельний звіт, публічно показаний по кожному кошторису з тим, щоб мешканці Балаклеї справді побачили, куди ж були спрямовані і в який спосіб були використані кошти. Люди налякані, і поки Міністерство оборони або військова прокуратура нарешті не притягне винних до відповідальності і буде покараний хто насправді винен в тій злочинній недбалості, внаслідок якої і була вчинена трагедія. Ми також вимагаємо розглянути нашу ініціативу, колег від "Самопомочі", які розробили законопроект 6384-1, який і покликаний: а) надати житло людям або компенсувати і надати прямі грошові компенсації для того, щоб люди змогли провести ремонт всередині помешкання. І, найголовніше, ми дуже хочемо, щоб в мирне місто Балаклея повернулася справедливість. Справедливість без покарання винних неможлива. Військова прокуратура зобов'язана назвати прізвища тих людей, недбалість яких призвела до трагедії. Дякую. Дякую. І, останній виступ, Ігоря Шурми, три хвилини. І після того буде оголошена перерва. Ігор Шурма, "Опозиційний блок". Шановні колеги! Шановні громадяни України! Чи можливо в Україні стати монопольним гравцем на фармацевтичному ринку? Легко, завдяки лобістам, що сидять сьогодні в Міністерстві охорони здоров'я. Ця схема дещо ускладнюється, коли зареєстровано кілька препаратів різних виробників, а ринок збуту хочеться відвоювати лишень для своєї фірми. Але як показує практика роботи Міністерства охорони здоров'я останнім часом, реалізувати цю оборудку не складає труднощів. Саме таку ходову партію розіграла команда МОЗу, підписавши в лютому цього року мирову угоду з американською фармацевтичною компанією "Gilead", яка погрожувала Україні позовом за порушення права на свою п'ятирічну ексклюзивність. Свою вимогу компанія пояснювала тим, що була першою, хто зареєстрував в Україні ліки від гепатиту "С". Внаслідок мирової угоди американська компанія в обхід дії Закону України "Про лікарські засоби" та рішення Окружного адміністративного суду міста Києва отримали ексклюзивні права на українському ринку до 2020 року. Такі дії Міністерства охорони здоров'я – це відкритий лобізм інтересів окремої фармацевтичної компанії, незалежно з якої вони країни. З цього питання мною було направлено депутатський запит до Кабінет Міністрів України, який передурочив цей розгляд Антимонопольному комітету і МОЗ України. Що ми отримали? Інформація антимонопольного комітету засвідчує, що одна з компаній конкурентів зареєструвалася, подала на реєстрацію свої ліки ще в листопаді 2014 року. Сам препарат було зареєстровано лишень через рік, рік приймалося рішення про реєстрацію. В той же час інша компанія "Gilead" подала свої документи , і за три місяці… і лише три місяці знадобилось державному експертному центру МОЗ для проведення всіх необхідних експертиз та досліджень. Умисне затягування проведення експертизи призвело до того, що препарат знову… заяву про реєстрацію якого було подано через рік, було зареєстровано швидше. Нерівні умови для учасників. Такі дії МОЗ та підпорядкованого йому державного підприємства "Державний експертний центр МОЗ України" свідчить про лобіювання інтересів окремих фармацевтичних компаній. Можна припустити, що подібні схеми з лобіювання використовують і інші фармвиробники, використовуючи кришування МОЗу. Хто відповість за таку згодну для української системи охорони здоров'я діяльність? Скільки втрачає Україна від таких лобістських комбінацій? До речі, в Америці компанії, що попалися на корупційному лобізмі, сплачують величезні штарфні санкції Міністерству юстиції. А хто компенсує збитки, завдані українському бюджету, і чи довго це буде так тривати? Буде довго тривати. До тих пір, поки Міністерство охорони здоров'я буде займатися функціями міністерства торгівлі. Воно не займається системою організації надання медичної допомоги. Воно сьогодні займається лишень тендерами, закупівлями, яке провалило, тому що ліків, сироваток немає, і люди гинуть. Питання до Служби безпеки України і прокуратури: хто понесе відповідальність за ті всі антикорупційні дії. Дякую. Отже, колеги, завершені виступи. В нас лишається лишень один розділ порядку денного – це виступи від народних депутатів. І я тому хочу повідомити для тих, хто хоче взяти участь у виступах, що ми проведемо запис після перерви, це буде о 12:45. І проведемо запис, і згідно того запису, власне, і будемо проводити виступи. А зараз згідно Регламенту я оголошую перерву на 30 хвилин.

Різні позиції фракцій є, боюсь, ми не назбираємо голоси. Якби була одностайність в залі, ми би, звичайно, вийшли би на 250. Отже, о 12:45 ми продовжимо нашу не легку, але таку потрібну для країни, роботу.

прошу приготуватись зараз до запису. Відповідальний момент. Приготувались. Я прошу провести запис на виступи від народних депутатів України. Пішли!

Я натискав по кілька раз. Силантьєв Денис Олегович, будь ласка. Прошу всіх виступаючих під час виступів не критикувати Голову Верховної Ради. Денис Силантьєв, фракція Радикальної партії Ляшка. Доброго дня, шановні громадяни України! Минулого тижня у стінах Верховної Ради України я як депутат від фракції Радикальної партії ініціював проведення круглого столу, присвяченого захисту дітей та тим реаліям, в яких їм доводиться проводити своє дитинство. Сьогодні ж я хочу акцентувати вашу увагу на найбільш важливих проблемах, з якими наші діти зустрічаються віч-на-віч, починаючи з свого народження. Вже в пологовому будинку батьки дитини відчувають на собі всі так звані здобутки української середньовічної медицини. Далі йде недостатність місць в дитячих садочках, багаторічні черги, корупція, часто незадовільні санітарні умови та не завжди повноцінне харчування. І що дуже важливо – далеко не найкраща позбавлена професійної орієнтованості освіта. Діти шукають можливості реалізувати свої таланти, проте, де їм це робити, коли Міністерство молоді та спорту України відмовляється від своїх повноважень щодо зведення спортивних споруд, коли Міністерство освіти та науки по даним Рахункової палати у 2014-16-х роках вкрало більше 6 мільйонів гривень, призначених на спортивно-оздоровчі заходи. Сьогодні піти в спортивну або ще якусь секцію – це реальна проблема для дитини. І я кажу це тільки про тих дітей, які мають батьків. А ті діти, які не мають батьків? Щоб ви розуміли масштаб трагедії, то сьогодні діти, які перебувають в дитячих будинках, перебувають в притулках та інтернатах, діти-сироти, то їх кількість сьогодні в Україні перевищує кількість, яка була після Великої Вітчизняної війни. Більшість сімей мають безробіття, алкоголізм та наркоманію – і це головна причина, що батьки відмовляються від дітей. Як ви думаєте, хто вирішить ці проблеми, хто пустить дітей в парламент і дозволить їм розказати про їхні проблеми, хто їх почує, кому цікаві їхні проблеми? Зате в Раді ми все частіше стаємо свідками, коли проходить дерибан або газу, або нафти, або електроенергії і все що завгодно, проте розмови про соціальні питання, про питання розвитку майбутнього покоління та становища дітей ця зала чує все менше і менше. В цій галузі грошей не заробиш і тут одкатів не дають, але є дивіденди, які отримає держава, коли буде розвивати гуманітарну сферу, набагато більші і ці дивіденди будуть виражатися в успішному майбутньому нашої країни. Фракція Радикальної партії Олега Ляшка, усвідомлюючи відповідальність перед українським народом, звертається до уряду з вимогою нарешті запровадити систему, розробити та запровадити програму оздоровлення дітей на 2018 та інші роки і вберегти наші майбутні покоління. Радикальна партія не дозволить… ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте домовимось уніфіковано для всіх. По 10 секунд добре буде? Бо, щоб не забирали один у одного час. Будь ласка, 10 секунд. Дякую. Радикальна партія не дозволить реалізувати ту геноцидну політику, яку сьогодні запроваджує уряд відносно до наших українців. Дякую.

Цинічна в тому, що для неї ключова цінність, життя і здоров'я людини, є нічим. Вже четвертий для Оксани Сироїд, для пана Пастуха і п'ятий день голодування моїх колег під стінами Адміністрації Президента. Якщо ви думаєте, що для влади життя і здоров'я моїх колег є цінним, ви помиляєтесь. Якщо ви думаєте, що до них прийшов хто-небудь з Адміністрації Президента, з уряду, спитався навіть не про те, чому вони там, а як вони, як вони себе почувають, чи їм потрібна допомога, цього не відбувається. Я вам скажу навіть більше. Ці дні мої колеги на засіданні одного з комітетів, який відповідає в тому числі за допомогу нашим бійцям, які воюють на війні, цинічно саботує питання про те, щоб тим хлопцям, які залишають війну каліками, не просто каліками, вони просто не мають можливості дожити рік, два, три, їх списують. Списують через те, що вже нема для них надії. Відправляють до батьків, щоб батьки з останніх своїх копійок їм продовжували на день-два життя. наша колега попросила і звернулась з пропозицією, відповідним законопроектом, щоб цих людей, наших воїнів, їх так само, як і тих, хто загинув на війні, так само шанували. На засідання комітету цинічно, цинічно в черговий раз придумують причини, чому не підтримати цей законопроект. Відправляють в Кабінет Міністрів, до експертної ради, до будь-кого. Я вам сьогодні намагаюся показати два приклади, два приклади того, яке є обличчя сьогоднішньої влади. Цинічне. Але я дуже сподіваюся, що в цьому залі знайдуться люди, я вірю, що вони є, для кого людське життя і людське здоров'я є понад усе. Підтримаємо наших колег і наших воїнів. Дякую. Віктор Вовк, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні громадяни, цього тижня Президент Порошенко здійснив робочий візит до Вашингтону, де мав зустрічі з новим Президентом США Дональдом Трампом, віце-президентом Пенсом, міністром оборони Метісом та іншими. Цей візит давав нагоду Президенту України закликати нову владу США до суттєвого перегляду недолугої і нерішучої політики попереднього Президента Барака Обами, вкрай недостатньої, як для стримування новітнього російського імперіалізму, так і надання належної допомоги Україні у відсічі збройної агресії Росії, повернення окупованих територій та прискореному економічному розвитку. Візит Президента Порошенка також надавав нагоду закликати США до повноцінного виконання своїх зобов'язань за Будапештським меморандумом про ядерне роззброєння України, зокрема шляхом укладання двосторонньої безпекової угоди між Україною та США та надання Україні статусу головного союзника поза НАТО, як це пропонується, наприклад, у зверненні американському Конгресу щодо безпекових гарантій, прийнятого нещодавно Верховною Радою за ініціативою фракції Радикальної партії Олега Ляшка. Чи скористався Президент Порошенко цією нагодою для досягнення зазначених цілей. повідомлень у ЗМІ, зокрема про підтримку Президентом Трампом недолугих і протиправних Мінських угод, відповідь на це питання радше негативна. Нагоду ініціювати радикальний перегляд політики США щодо захисту України було явно змарновано. Тож зупинюся на тому, про що говорив би з Президентом Трампом лідер Радикальної партії Олег Ляшко. Про широку антипутінську коаліцію на захисту усього демократичного світу, як колись була створена антигітлерівська коаліція, та поглиблення міжнародних санкцій до Росії як держави-агресора. Про двосторонню безпекову угоду між Україною і США та надання Україні статусу головного союзника США поза НАТО як механізму практичного виконання гарантій за Будапештським меморандумом. Про зміну формату міжнародних переговорів з мінського та нормандського на будапештський та женевський за прямої участі США та ЄС. Про укладення Угоди про зону вільної торгівлі між США та Україною, зокрема, на виконання пункту 3 будапештського меморандуму про недопустимість економічного тиску на Україну, що здійснює Росія. Та, зрештою, про необхідність новітнього "Плану Маршалла" для України як форпосту європейської цивілізації на сході Європи замість руйнівної програми МВФ. Саме ці пропозиції Олег Ляшко рекомендував Президенту Порошенку під час зустрічі напередодні його візу до Вашингтону. На жаль, Президент Порошенко ними знехтував. Шановні громадяни, цю зовнішню політичну програму обов'язково реалізує Радикальна партія, коли прийде до влади, вибір за вами. Дякую. Дякую вам. Остап Єднак передає слово для виступу Ревезі Олександру Васильовичу. Будь ласка, пане Олександр. 13:00:45 РЕВЕГА О.В. 63-й виборчий округ, Ревега Олександр, місто Бердичів. В місті Бердичеві в районі Червоної Гори сьогодні дислокується легендарна 26 артилерійська бригада, новостворена військова частина сил спеціальних операцій "Автобат", а також інші військові частини. Тисячі військовослужбовців на сьогоднішній день не мають житла і стоять на черзі на житло. Враховуючи велику кількість моїх звернень та запитів до Кабінету Міністрів України в 2016 році були виділені кошти на будівництво шестидесятиквартирного будинку для військовослужбовців. У 2017 році в квітні місяці, мною було направлено запит до міністра оборони, щоб дав відповідь, в якому стані сьогодні знаходиться будівництво і скільки коштів виділено на будівництво даного будинку. Я отримав відповідь, що відповідь, що направлено 18,8 мільйона гривень на будівництво даного будинку, і в ІV кварталі планують здати даний будинок в експлуатацію. Інформую: на сьогоднішній день будівництво не ведеться, незавершений даже фундамент. Тому я вимагаю від міністра оборони, вжити всіх заходів, щоб відновити дане будівництво. Гройсмана Володимира Борисовича, щоб він взяв на контроль дане будівництво. Я вважаю, що це не такі великі кошти, але надзвичайно важливо

Шурма Ігор Михайлович, будь ласка. Ігор Шурма "Опозиційний блок". Шановні колеги, хотів би з цієї трибуни ще раз засвідчити засвідчити повагу до рішення і Постанови Кабінету Міністрів щодо передачі науково-дослідного інституту епідеміології та гігієни Міністерства охорони здоров'я України, який розташований у Львові, в підпорядкування Львівського національного медичного університету. Ціль благородна, збереження наукової і лікувально-профілактичної роботи, покращення навчальної роботи. Здавалося би, вирішуємо питання, яких сьогодні позитивних є дуже і дуже практично мало. Що ми маємо на сьогоднішній день? Проходить 60 днів, для того, щоби керівництво медичного університету могло взяти на баланс цю установу, підготувати його до роботи в осінньо-зимовий період, облаштувати його відповідно, потрібен наказ Міністерства охорони здоров'я про передачу на баланс і відповідно наказ про створення інвентаризаційної комісії. І що ви думаєте, високопрофесійний уряд… склад Міністерства охорони здоров'я на протязі 60 днів не спроможний видати наказ з двох пунктів. Цей документ лежить під сукном. Є запитання, чому він лежить під сукном. Або хтось вимагає хабар, або йде проста дискредитація постанов Кабінету Міністрів. Якщо би це був поодинокий випадок отакої просто банальної бездіяльності в міністерстві, хоті в би зразу сказати, що не всі заступники міністра в даній ситуації поводяться однаково, і є один з них, який заслуговує на повагу, і я її цю цю людину назву, лишень після того, якщо буде остаточно вже вирішене питання. Маємо іншу тему по місту Львову. Уряд розпорядився виділити 45 мільйонів гривень на завершення робіт по впровадженню в роботу пренатального центру. Він свою справу зробив, виділив. Ви думаєте, за півроку часу з міністерства хтось приїхав у Львів і запитав, чому всі роботи стоять? Палець об палець ніхто не стукнув, зате займаються закупівлями медикаментів, є результат. Подивіться, 62 випадки захворювання на ботулізм і 9 смертей. Я в Google подивився про ботулізм, там прописано в Америці випадки, у Франції, один випадок смертельний описаний як історія. А тут 9 померло! А ви думаєте випадкова ситуація? Ні, невипадкова. В 2015 році я звертався вже до уряду коли був міністром Квіташвілі з цим питанням, насилу змусили їх купити, давши дозвіл на одноразовий ввіз. А чому сьогодні цього не роблять? А, виявляється, що професійних знань у в.о. міністра нема, вона вважає ботулізм неінфекційною хворобою. Про що можна говорити? Ще раз звертаюся до Кабінету Міністрів. Пане Гройсман, призначте кваліфіковану людину на посаду міністерства, щоб можна було наводити порядок. Острікова Тетяна Георгіївна, будь ласка. Доброго дня, шановні колеги, шановні українці! Тетяна Острікова фракція "Самопоміч". Цього тижня в понеділок уряд, з порушенням строку, вніс в парламент бюджетну резолюцію. Більше того, це завжди робилося в найкращих традиціях всіх урядів, коли було зарезервовано номер, а текст бюджетної резолюції з'явився лише наступного дня і після мого виступу на Погоджувальній раді. Водночас я хочу нам всім нагадати, що цього року бюджетна резолюція внесена урядом з урахуванням середньострокового планування, а саме на три роки, вона передбачає бюджетну, фінансову, податкову політику України на 2018-2020 роки. Що ж нас чекає і що закладено в бюджетну резолюцію? Перше, що кидається в очі, є офіційне визнання від уряду того, що держава не може тримати курс національної валюти. Минулого року було закладено на 2018 рік курс 27,8 гривень за долар, а на 2019-й 28,4. Тепер, вже в цій бюджетній резолюції, на 2018 рік закладається курс долара 29,3, а на 2019-й 30 гривень і 50 копійок за один долар. Тобто уряд сам визнає, що держава курсом не керує. Друга позиція, видатки. Наведу декілька показових цифр, по Генеральній прокуратурі з 5 мільярдів цього року зростає бюджет на 1,8 мільярда тобто Генеральній прокуратурі уряд дає на 1,8 мільярда більше. Водночас видатки на освіту залишаються на тому ж рівні, це є показово в тому плані, що чинна влада далі продовжує будувати поліцейську державу. Це також підтверджується і тим, що бюджет МВС і оборони, який складає 5 відсотків ВВП і становить 19 відсотків доходів державного бюджету, містить лише одну цифру в бюджеті, без жодної деталізації, на що ця цифра буде потрачена. І ця цифра доводиться до Міністерства фінансів Радою національної безпеки і оборони. Тобто навіть Міністерство фінансів, очевидно, не знає, на що і як ця цифра сформована і як вона буде витрачена. Також в Бюджетній резолюції міститься суттєва загроза для зриву бюджетної децентралізації і для місцевих бюджетів. Вони називають це дуже м'яко: вирівнювання диспропорцій в податковій спроможності місцевих бюджетів. Насправді буде діяти принцип: хто більше заробляє в місцевому бюджеті, у того більше будуть забирати, а хто погано працює, місцева влада, тому будуть давати дотації. Ми що, повертаємось до режиму Януковича, коли Донбас, який всіх годував, постійно отримував величезні дотації з бюджету?

Найбільшого мого обурення викликає частина податкової політики, де відсутнє запровадження податку на виведений капітал. Уряд прямо відмовився виконувати вимогу Податкового кодексу України, яку повинен був… Вибачте, пані Тетяно, ви ж самі кажете, ми будуємо поліцейську державу. Домовились по 10 секунд. Попов Ігор Володимирович передає слово Ліньку. Будь ласка. Дмитро Лінько, Радикальна партія. Шановні українці! Вчора увечері ми отримали невеличку, але перемогу на другому фронті гібридної війни, на фронті інформаційному. Вчора було затримано правоохоронними органами хабарника, відвертого антиукраїнського пропагандиста, агента Кремля, головного редактора сайту "strana.ua" Ігоря Гужву. його редакція три місяці тому почали вимагати особисто з мене гроші за непублікацію певних матеріалів, на їхню думку, які компрометують мене і Радикальну партію. З цього часу правоохоронні органи зафіксували всі спроби вимагання і шантажу, вчора під час затримання у самого Гужви були затримані і гроші, перше, 10 тисяч доларів, які йому вручили, і всі матеріали справи передані до суду Я хочу заявити, що це абсолютно правильна дія правоохоронних органів. Ми сподіваємося, що на цьому не завершиться, тому що в Україні діє величезна кількість прямих кремлівських агентів, агентів, які ведуть пропагандистську війну, зокрема, сайт "Інтер". І ми вимагаємо, щоб була створена ТСК, щоб розслідували, звідки фінансується, хто керує і яким чином відбувається діяльність цих антиукраїнських інформаційних ресурсів. Вони мають бути закриті. Це питання Національної безпеки. Я хочу наголосити, наприклад, Ігор Гужва працював до цього головним редактором сайту "kreml.org". Як такі люди можуть, взагалі, спокійно почуватися тут і працювати. І дуже знаково, що під час цього затримання проявилися всі кремлівські "консерви" і такі персонажі, як Вілкул, Лукаш, які мають сидіти в тюрмі за злочини Майдану. Капліни, льовочкіни, кужелі, тимошенки – побігли захищати Гужву і витягувати його тюрми. Це дуже чітко демонструє всю ту агентуру, яка сьогодні існує в Україні, існує в українському парламенті і в Просто непочатий край роботи для правоохоронних органів, для наших спецслужб. І я думаю, що те, що не було зроблено за три роки, нашими спільними зусиллями має бути зроблено найближчим часом. Для того, щоб перемагати у війні, для того, щоб перемагати Росію. Ми маємо в першу чергу боротися за мізки наших громадян і боротися проти тієї пропаганди, яку ведуть тут ці агенти кремля. Вони, їх всіх об'єднує дві речі: вони щиро ненавидять України і дуже полюбляють гроші. На цьому вони і погоріли. Справа проти редактора "strana.ua" – це чиста корупція і хабарництво і буде доведена до логічного завершення. вже є факти, підтверджуючі прямий зв'язок з Москвою пана Гужви, його фінансування з паном Льовочкіним, який є прямим агентом Кремля в Україні, і те, що цей сайт керувався безпосередньо ФСБ з Москви. Дякую за увагу. Дякую вам і за мужню позицію. Корчик Віталій Андрійович, будь ласка. Олександр Кодола, Чернігівщина, 209-й виборчій округ. Я дякую Віталію Корчику, колезі, за надане слово. І сьогодні я буду говорити про Латвію, оскільки саме ця країна є одним з найбільших партнерів України в Євросоюзі не тільки у політичних, але у сферах суспільної та економічної діяльності і послідовно підтримує інтереси нашої держави як в нашому євроінтеграційному русі, так і в процесі проведення реформ в нашій державі. Латвійсько-українські контакти постійно зміцнюються на різних рівнях, починаючи від наших культурних проектів, бізнес-інтересів, закінчуючи налагодженням співпраці на рівні місцевого самоврядування. І дуже приємно, що місто Ніжин – центр мого виборчого округу минулого року отримало місто побратим Українські підприємці все більше виходять на латвійський ринок, відкриваючи там свої компанії, створюючи спільні підприємства, розширюючи номенклатуру експорту нашої продукції і використовуючи серед іншого цей ринок як і ворота до скандинавських країн. Латвійська Республіка активно ділиться власним досвідом у проведенні реформ, зокрема, реформ у системі місцевого самоврядування, децентралізації влади, державного управління, запровадження "зелених" технологій та енергоефективності, тощо. Ми ще раз могли пересвідчитися у послідовній дружній позиції наших латвійських колег під час нашого останнього візиту української делегації до Латвії, який відбувся зовсім нещодавно. І сьогодні для нас – депутатів, експертів та представників місцевого самоврядування є дуже важливим вивчення досвіду країн Центральної та Східної Європи саме з питань підвищення їх енергоефективності. Тому нашою парламентською групою якраз і було ініційовано проведення робочих зустрічей з колегами з Латвійського Сейму та латвійськими фахівцями саме у сфері енергоефективності. І цей візит відбувся за активної підтримки і співпраці з програмою розвитку ООН в рамках проекту "Секретаріат та Експертний хаб з енергоефективності". Як керівник групи міжпарламентських зв'язків з Латвійською Республікою я від імені всієї групи, від імені всієї делегації хочу подякувати нашому посольству України, всій команді. І хочу відзначити, дійсно, високий організаторський рівень, який був наданий нам під час його візиту. В той же час хотів би звернути увагу Міністерства закордонних справ на важливість призначення Надзвичайного і Повноважного Посла України в Латвійській Республіці найближчим часом, оскільки вже досить великий термін у нас нашого посла в цій державі Латвії немає. Я думаю, що той високий рівень взаємної підтримки і довіри, що склався між нашими країнами, має бути тільки зміцнений і збережений. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Валерій Пацкан передає слово для виступу Солов'ю Юрію Ігоревичу. Будь ласка, пане Юрій. Юрій Соловей, 89 виборчий округ, Гуцульщина і Покуття. Шановні колеги, буквально на днях в стіни парламенту був внесений проект пенсійної реформи з боку уряду, і я вважаю, що це нормально, коли цьому передувала достатньо серйозна дискусія як в частині уряду, так в частині громадськості. Якщо ми задамо запитання, чи потрібна сьогодні пенсійна реформа, ну вона, однозначно, потрібна, тому що існуючий стан з пенсійним забезпеченням, коли люди, маючи одинаковий стаж і маючи одинаковий розмір заробітної плати в залежності від того, чи вони вийшли раніше, чи вони виходять сьогодні, отримують різний розмір пенсій абсолютно є незадовільним. Чи ця реформа по-суті вирішить в майбутній перспективі проблему з пенсійним забезпеченням? Ну на моє глибоке переконання, ні. І, звичайно, що цієї реформи абсолютно недостатньо, оскільки ми вже проходили подібні речі у 2004 році, коли був уряд Януковича, через так звану пенсійну реформу у 2011 році. В чому проблема? Чому і в 2004 році так звані реформи пенсійні, і в 2011 все рівно закінчуються кризою пенсійного забезпечення? Ключова причина полягає в тому, що ми реформуємо виключно солідарний рівень пенсійного забезпечення. Ми ще, ви знаєте, в далекому минулому в той час, як люди і цивілізований світ давним-давно вже це пройшли і рухаються набагато швидше. Оскільки в цивілізованих країнах вже століттями існують, як мінімум, три рівня пенсійного забезпечення, коли є солідарна пенсійна система, яка виключно виконує одну функцію – це захист людей від бідності, коли є обов'язкова накопичувальна пенсійна система, яка дозволяє комфортно людям проживати на пенсії, і коли є третій рівень – добровільне пенсійне забезпечення, яке дозволяє вже достатньо комфортно людям проживати на пенсії. Саме тому я вважаю, що сьогодні, коли ми будемо розглядати черговий пакет змін до пенсійної реформи, ми однозначно в пакеті повинні розглянути зміни і ввести, починаючи з 2018 року, обов'язкову накопичувальну пенсійну систему. Ми сьогодні, для прикладу, шукаємо кошти для того, щоб збудувати українські дороги від Світового банку чи від Європейського банку реконструкції та розвитку, при цьому не використовуючи наш вітчизняний ресурс. знайти ресурс, як кредитувати український бізнес. Але до того часу, поки депозит розміщується на один рік, ми ніколи не отримаємо довгих грошей в українській економіці, а цими довгими грошима можуть бути саме пенсійні кошти. Саме тому я звертаюся до тих колег, які підтримують цю думку і цю ідею. Ми розробили спільно з колегами комплексний законопроект, комплексний, який запроваджує з 2018 року обов'язкову накопичувальну пенсійну систему, і який ми плануємо реєструвати вже в найближчий час. Я звертаюся до колег по

І вельмишановні колеги народні депутати Радикальної партії Олега Ляшка, які присутні в цьому залі практично в повному складі, крім тих, хто зараз на ефірах доносить радикальне слово правди до народу України! Не один раз з цієї високої трибуни лідер Радикальної партії Олег Ляшко, особисто я, Олексій Кириченко піднімали питання про недопущення знищення медичної науки в Україні. Піднімали питання про фінансування медичних медичних інститутів: Амосова, Шалімова, Старежска, Ромоданова – про те, що не можна недофінансовувати медичну галузь. І ми перемогли. Наші слова почуто. Уряд вчора вніс постанову про внесення змін до державного бюджету і більше ніж пів мільярда гривень спрямовано на фінансування грандів нашої медичної науки. Я вітаю всіх головних лікарів цих закладів, всіх, хто працює і своїм тяжким трудом високо несе звання української медицини в світ. Вони виконують такі операції, що нам заздрять закордонні фахівці і приїжджають деякі сюди робити медичні операції. І це є правда. Ми молодці. Я дякую всім народним депутатам, які підтримали цю ініціативу і проголосували вчора за зміну до бюджету. Але ми розуміємо, це не вся перемога. На 2-3 місяці вистачить грошових коштів, щоб інститути жили і працювали, щоб люди отримували заробітні плати. І я переконаний, що в цьому залі знайде підтримку і наступне внесення змін до бюджету, і ми врятуємо медичну галузь, врятуємо медичні світила нашої науки і все буде добре. Користуючись нагодою, звертаю увагу суспільства про те, що Радикальна партія боролась, бореться і буде боротися не тільки за збереження медичної науки, а і проти антинародної медичної реформи, яку намагається уряд впровадити в життя. Ми стояли і будемо стояти на захисті інтересів людей. Кожна людина, кожний громадянин і платник податку, він має право і буде мати право отримувати безкоштовні медичні послуги, буде мати право берегти своє здоров'я і отримувати допомогу від держави. Не дамо

Кириченко передає слово для виступу Ігорю Попову. Будь ласка, пане Ігорю. 13:23:41 ПОПОВ І.В. Шановний Андрію Володимировичу, шановні колеги! Перш за все хочу сьогодні з цієї високої трибуни привітати всіх державних службовців України з їх професійним святом. Державна служба – це становий хребет нашої держави. Всі ті рішення, які ми приймаємо, залишаються лише на папері до того, поки державні службовці не донесуть їх до кожного громадянина. Але які ж рішення ми приймаємо останнім часом у цій залі і які рішення ми будемо голосувати в той останній пленарний тиждень, який буде в липні. На жаль, останнім часом влада пропонує і готує ті рішення, які суттєво звужують, обмежують соціальні та економічні права українських громадян та ведуть наш народ до зубожіння. До прикладу, вчора уряд вніс до нас проект пенсійної реформи. Нам обіцяли після засідання Національної ради реформ, що підвищення страхового стажу не буде, якщо буде, то з 2020 року. Що ми читаємо в реальному законопроекті? Уряд пропонує підвищити страховий стаж до 25 років уже з 2018 року. Більше того, уряд пропонує перерахувати коефіцієнт пенсії: замість 1,35 на 1 уже з 2018 року. Що це означає? Що у нас дуже багато пенсіонерів або взагалі не отримають право на пенсію, або їх пенсія буде суттєво зменшена. Ми вимагаємо від уряду замість того провести індексацію пенсій уже зараз і скасувати оподаткування пенсій працюючих пенсіонерів вже зараз. Стосовно так званої медичної реформи, що нам пропонують? Закриття лікарень, багатьох лікарень під видом створення госпітальних округів, введення платних послуг, всю вторинну медицину перевести на платну основу та створити медичну тендерну палату, яка буде ділити гроші в Києві. А де ж тоді децентралізація? Всі гроші, які будуть збиратися га медичні послуги. Ми категорично проти такої псевдореформи. Буквально вчора ми голосуємо за введення теплових лічильників на кожен будинок. Здавалось би правильна ідея, щоб кожен платив за те тепло, яке споживає. Але ми вимагали, щоб ті лічильники встановлювали ті організації, які поставляють енергію, ті організації, яким виділяли достатньо коштів. Натомість, ні, на жаль, приймаєте рішення про те, щоб за це платили громадяни. Навіть в змінах до кодексів, які приймаються тут, закладається норма про автоматичне списання боргів, про виклик громадянина до суду через Інтернет, знову ж таки, звужуючи його права. Піднімаються тарифи, а громадянин не може захистити свої права. Натомість, ми вимагаємо нової економічної політики, створення нових робочих місць і створення нових заводів. Ми вимагаємо реальної боротьби з корупцією, а не боротьби з корупцією лише в Facebook, щоб боролися з тими системними проблемами, які ведуть на самий верх. Ми вимагаємо не скасування мораторію на продаж землі, а влада хоче зробити навіть через рішення Конституційного Суду, а розвитку аграрного виробництва, рослинництва, тваринництва, високо… Вадатурський Андрій Олексійович. Будь ласка. Шановні колеги, я б хотів би звернути вашу увагу на питання наших річок. Ми сьогодні маємо 206 тисяч кілометрів наших річок. Але питання в тому, що ми кожного року втрачаємо майже 100 кілометрів. Я б хотів би просто назвати вам цифри, які є свого роду антирекорди України. Шість мільйонів сьогодні живуть уздовж тільки однієї річки Дніпра, 35 тисяч людей беруть питну воду. Але ми повністю втратили судноплавство. В 1991 році 18 мільйонів людей ми перевозили нашими річками, сьогодні майже 400 тисяч. Я б хотів би сказати, що в 1991 році ми мали 2,5 тисячі пасажирських суден, сьогодні ми маємо 100. Чому так сталося? Тому що ми як не мали державну програму розвитку річок і судноплавства, і суднобудування, так ми, на жаль, сьогодні і не маємо. Замість того, щоб зробити нашу річку привабливою, замість того, щоб зробити річку конкурентоспроможною, забрати вантажопотоки з наших доріг, щоб вантажівки не розбивали дороги, ми сьогодні намагаємось, навпаки, зробити річку ще дорожче. міністерство підтримує програму введення річкового збору. Тобто замість того, щоб знизити собівартість перевезень, залучити додаткові перевезення, ми намагаємося оподаткувати. В мене запитання до Міністерства інфраструктури, чому вони бояться зробити урядовий законопроект, а вже п'ятий раз намагаються через депутатів запровадити галузевий законопроект по відродженню водних шляхів України? це з одною метою, створити ще одного монополіста, який просто, російською мовою, буде обилечивать ті компанії, які ще намагаються працювати. Що ми сьогодні пропонуємо? Перше. Відмінити плату за проходження шлюзів під мостами. Це всього буде 3-4 відсотки від собівартості. Далі. Ми пропонуємо відмінити акциз. Це дасть всього-на-всього збереження 20-24 відсотки від собівартості. ми, по-перше, залучимо вантажі з доріг, 1 мільйон тон з доріг перевезення зможе зекономити нам майже 790 мільйонів гривень заощадження на дорогах. По-друге, ми зможемо відновити суднобудівельне, у нас сьогодні вісім заводів в Україні, які простоюють, це майже 100-150 тисяч людей, які не мають сьогодні роботи. Нам потрібно створити попит

Дякую. Будь ласка, Береза Борислав Юхимович. Я хочу зараз звернутися не стільки до своїх колег, яких в залі небагато, а до всіх українців. Вчора в Києві двома ударами ножа було вбито Сергія Олійника, ветерана АТО, колишнього начальника розвідки першого бату 54 бригади. Його вбили ножем на "Золотих Воротах" тільки за те, що він заступився за свого сина. Його син грав на синтезаторі. Людині не сподобалось, вона пішла ругатися, але пішла ругатися з ножем. А після вбила. Людей почали вбивати просто так. Вбивають, якщо комусь не подобається, що людина в "Макдональдсі" курить. Комусь не подобається, хто на кого якось дивиться. Люди стали наче хижі звірі. Я звертаюсь до українців. Схаменіться! Пам’ятайте, що це не тільки злочин, це ще й смертний гріх. Я хочу звернутися до вас, щоб ви порозуміли. Якщо вам хтось не подобається, ви можете сказати йому про це, але вбивати людину виключно за те, що вона вас дратує, я думаю, що це не наш шлях. Окрім того, я бачу, що те, що зараз відбувається в суспільстві, це ганьба, справжня ганьба. Ми повинні це якось зупинити. Чи може психологічною допомогою, чи може щось інше. Але, мабуть, якщо би ця людина, яка йшла розбиратися з ножем, розуміла, що йому можуть відповісти, якщо б в людини була зброя, то, мабуть, цей ніж ніколи би ніхто не використав. Взагалі право на зброю – це те, що відрізняє раба від громадянина в Древньому Римі. Я вважаю, що час, коли не виключно депутати, прокурори, працівники поліції та ще деякі особи мають право на персональну зброю, всі українці мають право на персональну зброю. Це право належить нам. Ми не гірші, ніж молдавани, ми не гірші, ніж естонці, ми не гірші, ніж литовці. Вони мають право на зброю, вони її використовують. Зброя – це як скальпель. Лікар рятує скальпелем життя, а вбивця забирає життя цим скальпелем. Вбиває на скальпель, вбивають люди. Я хочу, щоб зброя і право на неї стало невід'ємним правом кожного громадянина України. Дякую. Дякую. Запрошую до слова Мартовицького Артура Володимировича. 13:33:48 МАРТОВИЦЬКИЙ А.В. Шановні громадяни України, шановні колеги, мій виступ пов'язаний із ситуацією, що склалася у зв'язку з призначенням субсидій. Не для кого не секрет, що призначення субсидій на житлово-комунальні послуги нашим, вкрай зубожілим, громадянам, багатьом з них, як кажуть, хоч якось допомагає звести кінці з кінцями, хоча і не вирішує їх загальних, життєвих і фінансових проблем, особливо в умовах стрімкого підвищення вартості цих послуг за останні три роки, але в цьому процесі є і зворотній бік. Згідно з постановою Кабінету Міністрів про посилення соціального захисту населення в умовах підвищення цін і тарифів на комунальні послуги, фінансування витрат, пов'язаних з наданням населенню компенсації додаткових витрат на оплату комунальних послуг в умовах підвищення цін і тарифів на послуги, здійснюється за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепловодопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот. Тобто хочу зазначити, що від своєчасної компенсації державних витрат місцевих бюджетів на виплати субсидій залежить не тільки стабільність діяльності бюджетних установ міст і районів, а й можливість якогось хоч їх розвитку. Але, на жаль, про своєчасні державні компенсації органам місцевого самоврядування доводиться тільки мріяти. Наприклад, в місті Павлоград, що розташований на території мого виборчого округу, мешкає понад 100 тисяч жителів. За період опалювального сезону 2016-2017 років понад 25 25 тисяч сімей отримали субсидії на загальну суму 184 мільйони гривень. Проте, станом на сьогодні, не погашена заборгованість перед підприємствами надавачами послуг становить 73 мільйони 700 тисяч гривень. З них грошовими коштами – понад 3,5 мільйони, в тому числі за 2016 рік – 97 тисяч. Несвоєчасні розрахунки по субсидіям з комунальними підприємствами заважають наданню якісних послуг населенню. Особливо це стосується підприємств, які надають послуги з вивезення сміття та ОСББ, це обслуговування придомової території, по яким фінансування субсидій здійснюється грошовими коштами. І така ситуація склалася в переважній більшості міст і районів країні. Тому, враховуючи вище зазначене, звертаюсь особисто до Прем'єр-міністра України з вимогою терміново втрутитись в ситуацію та вжити вичерпних заходів для негайної компенсації витрачених коштів з місцевих бюджетів у повному обсязі, щоб запобігти соціальній напрузі в державі. Дякую за увагу. Факт перший. В Україні не існує проблеми сміття. Насправді, на сьогоднішній момент в Україні 300 мільйонів тонн нагромадженого сміття. Воно нагромаджувалось роками на 32 полігонах нашої всієї держави. Сміття виділяє таку ядовиту речовину, як фільтрат, який зараз потрапляє в нашу екологію, в наше навколишнє середовище і повільно вбиває українців. Можливо, це одна з причин високої смертності українців, Україна посіла друге місце за смертністю. Я хочу наголосити, що 5 відсотків території всієї держави зараз зайняте сміттям. Це більше, ніж площа, наприклад, Чернівецької області. Тому не можна казати, що зараз сміття це лише проблема Львова. Щодня, коли настав літній період і тепла погода, ми бачимо, як палають сміттєзвалища в Харкові, в Чернігові, в Житомирі, в інших містах. І, повірте, кожна громада, кожен мешканець України на сьогодні знаходяться в заручниках від відсутності державної політки поводження з твердими побутовими відходами. Міф другий. Начебто вивіз сміття, поводження зі сміттям – це лише компетенція мерів, насправді, це не так. Справа в тому, що за діючим законодавством, за діючими будівельними нормами полігони по сміттєзвалищах не можна розташовувати в межах міста. Тобто кожен мер цієї країни, він залежить від обласної державної адміністрації, а тобто від президентської вертикалі. Міф третій, про ефемерні сміттєпереробні заводи. Справа в тому, що на сьогодні в Україні не існує жодного сучасного сміттєпереробного заводу, жодного. Ми тільки маємо сміттєспалювальних завод "Енергія", який побудований в радянські часи за застарілими технологіями, він спалює лише один відсоток сміття всієї країни. І справа в тому, що він дуже погіршує екологію і це відчувають дуже сильно по смороду мешканці Харківського району міста Києва. І нарешті хтось каже, що на смітті можна заробити. На сьогодні в смітті знаходиться лише 6 відсотків цінних речовин, які і так переробляються, і так вже відбираються. Нам терміново треба вносити в зал ці законопроекти, які запустять державну політику з утилізації сміття, з поводження з твердими Вони вже понад рік лежать, але не вносяться в зал для голосування. Нам треба створити умови для інвесторів, щоб вони захотіли будувати в Україні сучасні сміттєпереробні заводи. І нарешті останній міф, начебто представники "Самопомочі" голодують за сміття. Ні, вони голодують за права, здоров'я... ...начебто представники "Самопомочі" зараз під стінами Адміністрації голодують за сміття. Ні, вони голодують за повагу до прав, здоров'я і життя людей в ці й країні.

державних службовців отримують низьку зарплати. Ми це прекрасно розуміємо, але ми повинні зробити, щоб виправити цю обстановку, щоб державні службовці відповідно отримували гарні кошти і разом з тим, щоб вони все робили для розвитку нашої держави. Я хотів би з цієї трибуни сказати те, що болить на моєму окрузі і болить у моїх виборців. Насамперед, неодноразово з цієї трибуни вже говорилося і дальше, щоб хотілося нам зробити, це врегулювати оренду землі. І кожний раз, що ми говоримо, ми говоримо про те, що забирається земля у фермерів, що важливо, не дай Господь, щоб не прийшлося ще із зброєю захищати ту землю. Я думаю, ми повинні все зробити, щоб було б правильне врегулювання оренди землі. Неодноразово з цієї трибуни говориться про те, щоб поверталися кошти по тваринництву. І ви знаєте, дуже обідно, коли ми проголосували за бюджет, і ми не врахували того, що ми не думали, що сьогодні повернення коштів по тваринництву на спецрахунки для того, щоб захистити хоч наше тваринництво, і щоб могли тримати ще наші фермери, сільськогосподарські підприємці це тваринництво. Ну, на жаль, ці кошти не повертаються, вони йдуть через якісь зачислення, вони йдуть… досить рідко поступають на рахунки сільськогосподарського виробника. Я думаю, це дуже великий мінус. Просто ми доб'ємося до того, що в селі, дійсно, не залишиться жодної Дальше хотів привернути увагу, що все-таки за рахунок децентралізації влади зараз поступають субвенції і кошти на рахунок адміністрацій, і повинний бути великий контроль за цими коштами. Зрозуміло, що в першу чергу ми повинні їх спрямувати на соціальне життя наших людей, насамперед, це медицина, захистити всі лікарні, захистити, щоб все-таки мали ці лікарні обладнання і могли все робити для того, щоб і залишилися робочі місця і щоб люди могли отримати цю першу Але разом з тим в цей час я хотів би ще звернутися із тим, що досить часто по телебаченню говориться за зняття нашої депутатської недоторканності. Шановні, ми повинні всі разом, ми знаєм, що вже три рази за наше скликання голосувалася ця недоторканність. І я думаю, що журналісти, в першу чергу, повинні контролювати, повинні подивитися, хто голосував за це, хто – ні. Повинні виборці знати, що…

Шановні українці! На цьому тижні Антикорупційне бюро передало до Верховної Ради унікальні подання. Воно стосується викриття діяльності двох депутатів – Полякова і Розенблата, – які використовували свій депутатський статус для власного збагачення. Історія унікальна в тому, що вперше агенти НАБУ під прикриттям повністю документували отримання всіх хабарів, які гроші за це платилися, всі зустрічі в ресторанах фіксувалися. Унікально навіть те, що переписано номери банкнот включно з номерами серії цих готівкових коштів, які виплачувалися як хабарі, і навіть куди витрачались потім ці гроші від отриманих хабарів. Зокрема, один з депутатів, який отримав хабар, в той же вечір пішов і придбав два телефони: один подарував дружині, другий залишив собі. Потім це все було викрито Національним антикорупційним бюро як докази по справі. І, звичайно, це вказує на те, що Антикорупційне бюро є саме тим органом, який ми так довго чекали, який буде переслідувати корупціонерів і йти по сліду, можливо, протягом півроку, працювати під прикриттям і викривати всі злочинні схеми, які є. Але так само є ризик, що тепер, коли у нас лишився лише один сесійний тиждень, ці люди уникнуть відповідальності, і подання не будуть внесені в сесійний зал, тому що регламентний комітет перебуває під контролем тих самих фракцій, відносно яких депутати і внесені в якості подання до парламенту. Тому ми як депутати разом з колегою з Мустафою Найємом, зі Світланою Заліщук, з іншими "єврооптимістами" запропонували продовжити сесію Верховної Ради до того моменту, поки всі подання не будуть розглянуті, і наступного тижня буде "момент істини" – чи готова Верховна Рада очищати свої ряди і знімати недоторканність Дякую. рвуть на собі сорочки, потрапляють в парламент і всі радо користуються цим імунітетом. І лідери фракцій в першу чергу відповідають за це, бо тільки лідери фракцій впливають на формування порядку денного і лідери фракцій повинні це питання порушувати. Якщо вони його не порушують, тоді вони є учасником цієї змови. І це одне з гасел, яке ми піднімали на цьому тижні під час нашого мітингу під стінами Верховної Ради. Це зміни правил гри, не тільки скасування недоторканності, але і зміна Закону про вибори. Так само всі обіцяли, прийшли в парламент – про це забули. Так само заборона політичної реклами на наступних виборах, тому що якщо ми це не зробимо, це знову буде змагання корупційних грошей, які олігархи вливають в кишені, засівають в сесійному залі, а потім це все буде в якості купленого ефіру потрапляти на екрани і буде купуватися лояльність виборців, а потім знову в парламенті будуть приходити і грабувати. Тому наше гасло залишається незмінним: Закон про вибори, зміна правил політичної реклами, скасування депутатської недоторканності і боротьба з корупцією. На цьому тижні вкотре було намагання поставити під контроль Антикорупційне бюро шляхом призначення кишенькового аудитора, це намагання триватиме і сьогодні, коли призначено позачергове засідання

Юзькова передає слово Ігорю Мосійчуку. Будь ласка, пане Ігорю. Шановний український народе! Ігор Мосійчук, Радикальна партія Олег Ляшка. Весь минулий тиждень українське суспільство говорило про сміття, корупцію, бурштин. Я думаю для того, щоб щось змінити і почати говорити про модернізацію країни, про її розвиток, про нову економічну політику, політику економічного націоналізму, протекціонізму, яку пропонує наша Радикальна партія Олега Ляшка, потрібно спочатку викинути сміття з голів перш за все. Тоді його не буде і на вулицях наших міст. Я не можу судити, бо не є слідчим чи суддею, чи є склад злочину у тих, кого обвинувачують в бурштиновій справі. Але я точно знаю, що винні ті, в тому числі і ті народні депутати, які не дозволили легалізувати видобуток бурштину. Які залишили видобуток бурштину в "сірій зоні", в "сірих схемах", якою користуються різного роду ділки і уникають оподаткування. Це мільярди, мільярди гривень, які дали б можливість піднімати, відроджувати українську економіку. Говорячи про корупцію, не можна не згадати і той випадок, який мав місце вчора. І почався він не вчора, а ще в березні, коли з мого товариша і колеги Дмитра Лінька почали вимагати кошти за те, щоб не публікувати компрометуючі матеріали. Нема ніяких компрометуючих матеріалів на Дмитра Лінька. І приховувати йому нема чого. Тому він пішов і написав заяву. І три місяці кремлівського агента Гужву документували. Документували повністю і в ході документування в тому числі з'ясовано отримання коштів з Російської Федерації на фінансування сайту "Страна.ua". вчора він був затриманий ввечері і в його портфелі, а не деінде, були вилучені кошти 10 тисяч доларів, які були передані через посередника за не публікацію матеріалів про Лінька. Так, от, я хочу звернути увагу українського суспільства, хто став на захист цього покидька, агента Кремля і корупціонера. Це Вілкул, по якому давно плаче тюрма. Це Лукаш, яка мала б сидіти за загибель людей під час Революції Гідності, до якої вона закликала… Яка кликала: "Янукович, прийди!". Всіх їх об'єднує одне: ненависть до України і любов до Кремля. Але ми їм цього зробити не дамо! Героям слава! Я перед тим, як передати слово, я просто звернусь до колег народних депутатів, які традиційно кожної п'ятниці фотографують нас справа і зліва. Ми коли були делегацією у норвезькому парламенті і зайшли на "годину запитань до Уряду", в залі знаходилось 3 3 народних депутати. Я спитався: чому так? Вони кажуть: це "година запитань до Уряду", хто має запитання, той і лишається. І хочу сказати вам щиро в цьому залі: це ми компрометуємо себе кожного дня і кожної п'ятниці самі себе компрометуємо, вивішуючи ці фотографії і висміюючи парламент. Хтось думає, що ми знаходимось поза парламентом, ми всі і є парламент. І приниження парламентаризму, приниження української Верховної Ради – це в тому числі і самоприниження кожного з нас. Давайте з повагою ставитись і до себе, і до своїх колег, і до українського парламенту. Це моя особиста позиція, я мав за необхідність її висловити. Дякую.

Я хочу звернути увагу вас, шановні колеги, також хочу звернути увагу Президента України і Прем'єр-міністра України, також увагу міністра оборони України щодо питання стосовно тієї афери, яка продовжується дальше із закупівлею військового зв'язку для військових, а також з проведенням випробувань цього військового зв'язку відповідно до доручення Президента України для того, щоб все ж таки визначити, який же кращий зв'язок компанії турецької Аselsan чи Еlbit, які між собою змагаються. На моє питання минулого тижня стосовно того, чи знає Прем'єр-міністр і міністр оборони про те, що випробування, які здійснюються, вони фактично не пройшли чи не відбуваються випробування на протидію радіоелектронної боротьби, Прем'єр-міністр мені нічого не відповів, а перший заступник міністра оборони сказав, що він не знає, але обов'язково доповість. Пройшло два тижні. Він мені нічого не доповів. Але Ігор Луценко, Тетяна Ричкова і я також в ту п'ятницю, останню сесійну, ми поїхали, де відбувається це випробування, запитали прямо у генерала Рапка, який є командувачем військ зв'язку Збройних Сил України, чи це випробування буде проведено і чи воно проводилось. Він нам сказав про те, що обладнання РЕП уже немає, і через день закінчилось випробування. Ця вся історія почалась з того, коли 7-го, вдумайтесь, 7 листопада 2016 року було прийнято рішення міністром оборони на підставі доповідної того самого ж Рапка про те, що начебто відбувалися такі випробування раніше і, що "Aselsan", турецька компанія, уже визначена без конкурсу, без всіх цих випробувань як єдиний постачальник для Збройних Сил України такого зв'язку. Пізніше розгорівся величезний скандал, тому що було куплено обладнання турецьке за ціною ізраїльського у однієї із трійки найкращих компаній світу, і розгорівся величезний скандал, куди втрутились Прем'єр-міністр Ізраїлю і інші посадовці. І Прем'єр-міністр України, і Президент України дали доручення провести таке випробування. Те, що випробування було упередженим, необ'єктивним, те, що методика була прийнята не натівська, а своя українська з метою, власне, підтвердити рішення, яке було прийнято, і підтвердити те, що єдина компанія турецька, яка є найкраща, це вже стало абсолютно очевидно. Але для нас з вами і для всіх наших громадян України, а також для тих бійців, які будуть використовувати обладнання, важливо, щоб це обладнання працювало, важливо, щоб не було корупції. Тому всі ці факти, які сьогодні у нас є, ми спрямовуємо до НАБУ, до Генеральної прокуратури, до Служби безпеки України, до Президента України, просимо наш Антикорупційний комітет з запобігання і протидії корупції провести окремі слухання з цього питання для того, щоб ми не дали можливість корупціонерам перемогти над здоровим глуздом, не дали можливість корупціонерам впливати на те, наскільки якісний чи неякісний зв'язок будуть використовувати наші бійці. Дякую вам за увагу. Час вичерпаний. Але я на 5 хвилин продовжую годину виступів з трибуни. І хочу просто зразу проінформувати, що Соловей, Литвин, Береза – три виступи, які ми реально можемо встигнути до того часу. Ні. Це… Воно навіть перетягне. до 14 години 5 хвилин. За тих 5 хвилин троє депутатів це вже буде не 5, а це вже буде більше. Але, тим не менше, я… Так, це вже буде 9 хвилин, правильно, і ці три виступи, які реально можуть зараз прозвучати. Наперед інформую. І я запрошую до слова Віктора Чумака, якому передав слово для виступу Соловей. 13:55:47 ЧУМАК В.В. Віктор Чумак, 214 виборчий округ, Дніпровський район, місто Київ. Шановні колеги, шановні громадяни України. Я не можу не погодитися з тими словами, які тільки що сказав наш спікер. Він сказав про системне, щоденне приниження українського парламенту, приниження того, що відбувається тут в цьому залі. Я абсолютно з ним погоджуюся. Але питання в тому, що цим приниженням займається саме і він, і та правляча коаліція, яка на сьогоднішній день є. Ми бачимо щоденне, системне, порушення Регламенту. Регламент – це є Конституція парламенту. Регламент – це є обов'язкові дії, які повинен виконувати український парламент. Але ми бачимо 30 раз переголосування законів, ми бачимо внесення законів без дотримання проектів законів, без дотримання процедури, ми бачимо голосування кнопкодавством. Це саме те, проти чого відбувалася наша Революція гідності, це саме те, про що стояли тут всі присутні в цьому залі, багато людей, багато народних депутатів, які говорили про неприпустимість кнопкодавства. Ви думаєте, що причина в тому, що депутати погані або такий поганий спікер? Ні, абсолютно ні. Це питання в тому, що в принципі політики не виконують свої політичні обіцянки, які вони давали перед тим як шли на вибори до Верховної Ради, до Президента. Це наслідок того, яка виборча система існує сьогодні в країні. Це гібридна виборча система, яку придумав уряд Януковича, яку протягнула більшість Януковича в 2011 році, і яку з успіхом використовує наш Президент для того, щоб мати контроль над парламентським залом, для того, щоб мати контроль над спікером парламенту, для того, щоб мати контроль над підконтрольними йому депутатами. В 2014 році всі, хто йшов на вибори, всі, Президент, члени парламенту, пообіцяли громадянам України, слова Президента я цитую дослівно: "Я зроблю все можливе і неможливе для того, щоб вибори до Верховної Ради 2014 року відбувалися за новою виборчою системою з відкритими списками". Нічого не зроблено. Коаліція депутатських фракцій пообіцяла зробити це в першому кварталі в 2015 році. Нічого не зроблено. Комітет з питань правової політики і правосуддя розглянув закони, які сьогодні внесені до парламенту і які знаходяться в парламенті, щодо зміни виборчої системи і рекомендував в залі їх прийняти, розглянути і прийняти. Нічого не зроблено, ніхто не хоче це вносити. А тапере про цензуру. В середу перед Верховною Радою, на площі Конституції відбулося, було більше ніж 2 тисячі людей. Які вимагали у політиків виконати свої передвиборчі обіцянки, змінити виборчу систему, змінити склад ЦВК, оновити склад ЦВК, прийняти необхідні закони для політичної реформи, але жодний центральний канал це не показав, жодний центральний канал не… Оце є та система, яку побудував сьогодні і Президент, і правляча коаліція. Я прошу вас, громадяни України, відповідально ставтеся до свого голосу. Дякую. Поскільки до мене було звернення, хочу ще раз проінформувати, що кожен раз, коли до мене як до спікера парламенту було звернення з приводу неперсонального голосування, я ставив на переголосування. Саме в різних питаннях – від прийняття програми уряду, до вчорашньої правки. Кожен раз, коли був такий сигнал. Я вважаю, що в тому аспекті ми діємо чесно і справедливо. Я думаю, що є нечесність і несправедливість в іншому питанні, що ми повинні виконувати ще один Закон України – Кодекс про працю. Коли депутати не приходять на роботу і по надважливих питаннях, в тому числі і по євроінтеграції і по питаннях безпеки держави їх нема в залі, оце призводить до великої кризи українського парламентаризму і це принижує український парламент. Коли навіть по питаннях по НАТО, коли ми голосували, не було часу прийти і взяти участь тут в засіданні Верховної Ради України. Коли йшли в Верховну Раду, всі обіцяли працювати тут, всі обіцяли, що ми будемо в залі і будемо займатись законодавчою діяльністю. На жаль, цей важливий для України закон про роботу кожного депутата теж принижує український парламентаризм. Я запрошую до слова Литвина Володимира Михайловича. Шановні колеги, українська, особливо публічна, політика мені нагадує кошик для сміття, з якого весь час вивалюється брудна білизна. І, я думаю, ми всі долучаємося до того, щоб вчити один одного як жити замість того, щоб просто нормально працювати і мати відповідний діалог. Скажіть, будь ласка, який може бути діалог, коли на будь-яке звернення до членів уряду ти отримуєш, як правило, таку зневажливу відповідь, або ми потім поінформуємо, а відповіді так і не отримуєш. Це означає, що ми не хочемо чути і не чуємо один одного, це означає, що ми не чуємо людей, що ми не чуємо країну. Адже ми з вами представляємо країну і нам потрібно людям говорити про ті проблеми, скажімо, про забруднення тих же річок Случ і Хомора. Скільки вже можна говорити? Реакція просто нульова. Ми слухаємо себе і кожен окремо, розуміючи, що слова – це влада. І ми не сприймаємо відмінної думки, у нас зразу один одного починають таврувати, наче володіють істинною на все життя. А дехто мені нагадує взагалі собаку таку дворову, яка весь час гавкає у пошуках чергового господаря, як правило, чергового господаря вона знаходить, у нас немає елементарної корпоративної солідарності. Скажімо, Олег Березюк, заступник Голови Верховної Ради оголосили голодування. У нас іде насмішка в залі, глузування. А може потрібно нам було б повернутися до цієї проблеми, це проблема всієї країни. Тут наводили дані щодо того, що Україна перетвориться у звалище сміттєве. Чи це тільки проблема Львова? Якщо Львів це одна тільки проблема, то давайте її локалізуємо, прийняти треба організаційні рішення. Але ми повинні були продемонструвати елементарну етику у взаєминах один з одним. У такий спосіб, очевидно, хочемо сподобатися людям, не вийде з цього приводу нічого, тим більше, що влада діє в такий спосіб, що вона не хоче пробачити людям свої помилки. Ми стоїмо перед необхідністю прийняття кардинальних рішень, охорона здоров'я, пенсійна реформа і питання земельне. Якщо це буде в останній тиждень наскоком, то ми отримаємо той результат, який ми отримаємо. Але, я думаю, якщо такі ключові проблеми, то треба їх винести на обговорення суспільства, а не так, як це робиться. Або просто запропонувати, щоб такі доленосні рішення приймала нова Верховна Рада України, якій би були б делеговані відповідні повноваження. Якщо нам розповідають, що ми не хочемо прийняти ці рішення, то тоді хай підуть до людей, пояснять їм, люди підтримають їх на виборах і тоді вони вирішують проблему. І останнє, відносно депутатських запитів. Я прошу Голову Верховної Ради проаналізуйте дайте доручення, що на депутатські запити приходять елементарні відписки, які нічого не дають. Так же ж не може далі тривати. Дякую.

до цього скликання, але я хочу нагадати вашу ганебну поведінку, коли ви сиділи отут і освячували Харківські угоди. Чому ви тоді не спитали в українського народу, потрібні ці Харківська угоди українській державі? Чому ви тоді не спитали в українського народу, чому ви тоді не питали? Ви освятили війну. Ви зі своїм братом, з вашою великою родиною і сім'єю здали нас в Іловайську. Ви за це ще не відповіли. Вам прийдеться за це відповідати. Повірте, історія і криміналістика вона нікуди не ділась. І, коли ви тут під парасолькою, під захистом Партії регіонів освятили ті Харківські кляті угоди, які відрізали від нас Крим, які розв'язали війну на Донбасі, в угоду отій купці, яка сидить за вами, п'ятій колоні, ніхто за це не забув. Я згоден, що потрібно говорити і звертатись до людей. Мабуть, ви маєте рацію в тому, що політичне сміття, мабуть, ви до нього і відноситесь. Я не знаю, я не знаю, що це таке, тому що, на радість, а, можливо, на жаль, ніколи не був до цього політиком і навіть не бажав. Мене заставили ви це зробити. Зробити після Іловайська. Розслідування, яке до сих пір, на жаль, не закінчено. І завдяки, в першу чергу вам, тому що ви були головою Комітету безпеки і оборони на той час. І ви це все зробили так, щоб це слідство не дійшло до логічно кінця. Але не про це. Я хочу, по-перше, привітати всіх держслужбовців. От закінчити на гарному. Всіх, хто має відношення до державної служби, ті, хто з честю і совістю представляють органи державної влади, ті, хто не продаються, ті, хто роблять свою справу, незважаючи, на мізерну зарплату. На жаль, ми багато чого не зробили для того, щоб державна служба стала якраз тим стимулом до злету професійного, до всіх інших моментів вжитті. На жаль, у попередньому держава це не зробила. От в залі, приходячи сюди, голосуючи закони, ми це можемо зробити. І тому я закликаю до колег якраз приходити не тоді, коли є запитання… день запитань до Уряду і коли всі знають про те, що будуть тільки виступи, а тоді, коли треба голосувати за закони. Закони потрібні для держави. І накінець. Я хочу запросити всіх народних депутатів завтра відвідати суперкубок захисника Вітчизни, який відбудеться на стадіоні "Оболонь", всі кошти підуть… 14:07:24 Всі кошти підуть на рахунок дітей-переселенців цієї війни. Тому, колеги депутати, приходьте, підтримайте. Зустрінуться дві команди: спецназ поліції і Збройні Сили України. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Шановні колеги, час для виступів від народних депутатів України завершений, як і наш робочий тиждень. Він був непростий, складний, але тим не менше ми змогли прийняти надзвичайно важливі закони, провести реформи в різних сферах. І я повідомляю, що у нас наступний тиждень це буде робота в комітетах, потім буде робота в округах. бажаю всім плідної і активної роботи. І ранкове засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Дякую. До побачення.